Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, lepo dobro jutro! Začenjam nadaljevanje 28. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Franc Jurša, Jožef Horvat do 16. ure, Gregor Židan od 15.30 do 17.30, Ferenc Horváth, Robert Polnar od 9. do 14. ure, Felice Žiža,

mag. Bojana Muršič do 17. ure, Samo Bevk do 14. ure, dr. Franc Trček do 17. ure, mag. Karmen Furman od 9. do 13. ure, Nada Brinovšek od 9. do 13. ure,

Interpelacijo je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašner Vatovcem. Za dopolnilno obrazložitev interpelacije dajem besedo predstavniku predlagateljev dr. Mateju Tašner Vatovcu. **DR. hvala, podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Spoštovani minister! Gospod Aleš Hojs je po našem prepričanju utelešenje vsega, kar je narobe s trenutno vlado. To se karakterizira predvsem s tem, da ta vlada – in to kaže tudi delovanje ministra Hojsa – vlada na silo, se pravi, kakor le more in s silo, kar smo videli večkrat, predvsem na različnih protestih v tej državi. To, da vlada na silo ta vlada, je eden od glavnih razlogov, zakaj ima v javnosti tako nizko zaupanje, zakaj v javnosti vlada takšna zmeda in zakaj si velika večina ljudi predčasnih volitev in zamenjavo oblasti. Ena glavnih točk, ki jo predlagatelji v interpelaciji očitamo ministru za notranje zadeve, je ustvarjanje nekakšnih izrednih razmer v državi z ravnanjem tako Vlade kot njenih ministrov. Ena glavnih točk pri tej zadevi je tako imenovane vladanje z odloki. Videli smo, da je tudi Ministrstvo za notranje zadeve večkrat v času epidemije pripravilo odloke, s katerimi se je omejevalo javno življenje, predvsem pravico gibanja, kar je povzročilo nemalo slabe volje v javnosti, predvsem pa je na Ustavnem sodišču marsikateri od teh odlokov padel oziroma bil prepoznan kot protiustaven. Zakaj Vlada vlada z odloki, ker bi za omejevanje epidemije zelo verjetno v tem državnem zboru težko dobila večino, ki bi zakone za omejevanje epidemije, seveda s takšnimi rešitvami, kot jih Vlada predlaga, zelo težko peljala skozi, ker imamo manjšinsko koalicijo, ki ima sicer nekaj podpornikov v tem državnem zboru, ki včasih pomagajo priti do večine, je pa to seveda v časih, ko je potrebno sprejemati ustrezne in seveda tudi včasih zahtevne zakonske predloge, premalo za to, da bi bil takšen postopek, ki je sicer običajen v večini držav, uspešen. Zato se je ta vlada odločila vladati z odloki. Takšno vladanje z odloki pa ne samo, da kaže šibkost neke vlade, kaže na to, še enkrat, da vlada na silo. Se pravi, ko ne zmore preko Državnega zbora izpeljati stvari na nek regularen način, se posluži najbolj nedemokratičnega načina vladanja, ki si ga lahko zamislimo, to je pač, da se kar na Vladi z odloki sprejema odločitve. Dalje ministru očitamo prekomerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje v protestih v Ljubljani. Seveda gre za proteste, ki so se odvili 5. oktobra, večjih, sicer ne največjih protestov v zadnjem času v Ljubljani, ko je policija še sredi belega dne, brez da bi se dejansko začele hujše kršitve javnega reda in miru, uporabila prekomerna pooblastila in policijska sredstva. Še enkrat spomnimo, da se je takrat v središču Ljubljane začelo uporabljati vodni top, začelo uporabljati začelo uporabljati plinska sredstva in seveda na tak način močno ogrozilo ogrozilo javni red in mir ravno s strani policije. Mi smo videli, kako je policija zaplinila središče Ljubljane, videli smo zaplinjena igrišča, otroška igrišča, videli smo prizore, ko so starejši občani, ki so odhajali, recimo, iz nakupov po središču mesta z robci pred nosom in usti in bežali pred temi plinskimi sredstvi. V tistem trenutku, kot je bilo jasno razvidno iz poteka dogajanja, ni bilo nobenih resnih incidentov s strani protestnikov. Pa tu naj še enkrat poudarim, da seveda ne zagovarjamo v nobenem primeru nasilja na protestih, ampak se je policija, očitno po ukazu politike, odločila, da bo tokrat, ker je bilo tudi seveda na Brdu srečanje predstavnikov Evropske unije, nad protestnike šla s silo, z nekim jasnim sporočilom, da se takšne stvari v Sloveniji ne bodo dogajale. Ker se minister pa tudi odgovorni v policiji, govorimo o generalnem direktorju in ostalih državnih sekretarjih na notranjem ministrstvu, izgovarjajo, da je šlo za izredno pomemben in seveda varnostno tvegan dogodek, je bila uporaba te sile ustrezna. Mislim, da je to potrebno zavreči. To, kar se je dogajalo, je bil izključno odraz neke sile, neko kazanje moči in seveda neko opozorilo, kaj se bo dogajalo s protestniki v tej državi. Naj spomnim na tem mestu, da smo v tem času, tudi v času epidemije, bili priča številčnejšim protestom, kjer je bilo prisotnih več ljudi, prav tako so bile na teh protestih ovirane prometnice, v bistvu tudi večje vpadnice, pa takšnega nasilja nismo videli. Tako da je lahko zaključek samo ta, da je minister Hojs, in seveda ljudje povezani z njim, z vplivom na policijo želel pokazati svojo moč in dati jasno sporočilo ljudem v tej državi, da protesti več niso dovoljeni. Videli smo podobne prakse že od začetka epidemije, ko so ljudje dobivali globe že samo zaradi tega, ker so postavljali papirnata stopala po javnih površinah v Ljubljani, in zato, ker so protestirali ali pa celo kolesarili. Pod ministrom Hojsom so pač protesti postali nezakoniti, prepovedni. In vsakdo, ki si zamisli, da bi izrazil neko nasprotno stališče oziroma neko kritiko vlade, je nekdo, ki ga je potrebno oglobit, če je potrebno, tudi za nazaj. Ti dogodki s protesta 5. oktobra pa tudi sicer kažejo še na eno stvar, ki jo očitamo predlagatelji ministru Hojsu, in to je politizacija in militarizacija policije. Odkar imamo to vlado in tega ministra, se je seveda močno zaostrilo tudi nekatera področja zakonodaje na tem področju in podelilo dodatna pooblastila policiji, seveda tudi dodatna oprema in dodatna sredstva, s katero se v bistvu krepi vloga policije kot nekega res represivnega aparata države. Način, na katerega ta minister in generalni direktor policije instrumentalizirata policijo in jo uporabljata predvsem na protestih za zastraševanje ljudi in kot nek odvračalni učinek pred svobodnim izražanjem mnenj, je nekaj, kar poznamo predvsem avtokratskih državah, kjer se pač ob protestih aktivira policijo, zato da seveda ne samo razžene množice, ampak da tem množicam da tudi jasno vedeti, da je protest nezaželen, predvsem pa lahko tudi zelo nevaren. Podobno vidimo pri nas, kjer se v bistvu s takšno militarizacijo in politizacijo policije dela škodo nekim osnovnim temeljem demokracije, predvsem pa tudi policiji sami. Verjetno ga ni bilo ministra v tej državi, ki bi uspel poenotit dva policijska sindikata, ki sta načeloma na dveh bregovih, ki bi uspel poenotit številne zaposlene v policiji proti sebi. Če je verjetno kateri od ministrov v tej državi, ki je naredil toliko negativnega za odnos policistov do ministrstva in do vodstva policije, je to gospod Aleš Hojs. Videli smo številne odzive s strani zaposlenih v policiji na to, kaj se dogaja, govorimo o kadrovanju, tudi nezakonitih kadrovanjih v policiji, in menjava, in menjava, popravljanjem zakonodaje na takšen način, da bi lahko generalni direktor policije, ki je seveda nastavljen s strani ministra za notranje zadeve, zamenjal vse šefe policije v državi in tako naprej. In jasno je to sprožilo nek resen odpor v policiji. Sami policisti pravijo, da tako nizkega stanja v službi ni bilo še nikoli. je ena tistih ključnih točk, kjer se kaže, kako je gospod Aleš Hojs simptom delovanja te vlade, kako je s svojo držo kot nek mali janša pripravljen narediti vse, da si podredi policijo. In to je verjetno eden od glavnih ciljev, ki ga ta vlada ima. Mislim, da smo to že dodobra spoznali, da si želijo podrediti vsak podsistem. In policija seveda pri tem ne more biti izključena. Vse menjave vodilnih ljudi v policiji so bile premišljene. Spomnite se na začetku mandatne dobe te vlade številnih menjav na čelu Nacionalnega preiskovalnega urada, dokler nismo prišli do trenutne direktorice NPU, ki je tako usposobljena, da je v svoji kriminalistični karieri napisala več kot nič kazenskih ovadb in ki je seveda v tesnih razmerjih oziroma tesnih poznanstvih z gospodom Rokom Snežičem. Takšne situacije, ko pride na vrh krovnega preiskovalnega organa v državi nekdo, ki je povezan z ljudmi, ki so pomagali pri spornih poslih financiranja tako stranke SDS kot pa seveda tudi Nove24, katere direktor je, preden je postal minister, bil gospod Aleš Hojs, so znaki, da bi morali vsi alarmi v tej državi zazvoniti. Jasno je, da podrejanje policije ni samo nadzor nad policijo ali pa instrumentalizacijo policije za izvajanje nekega nasilja, predvsem pomembnejša je pri tem, da lahko seveda vpliva in nadzira to, kaj se in na kakšen način se preiskuje. Zato smo videli revizije določenih postopkov in ponovno preverjanja postopkov, ki so tekli ali pa so bili zaključeni. Zato smo videli, kako se v bistvu lahko tudi pomaga svojim prijateljem. Spomnimo se, da je Nova24, se pravi projekt gospoda Hojsa, ko so na kriminalistični policiji pripravljali preiskavi zoper ministra za gospodarstvo Počivalška, so na Novi24 en dan, preden bi se te preiskave zgodile, objavili napoved in podatke o teh preiskavah. To seveda ne more biti slučaj, tako kot ne more biti slučaj, da je imel minister za gospodarstvo navodila, kako ravnati v primeru, če pride do hišne preiskave. To vse kaže, da je podrejanje policije zelo jasen znak tega, da je pač SDS dobesedno ugrabila državo, ugrabila državo na tak način, da lahko pelje dalje svoje rabote.

tem, ko ni prijavil kaznivega dejanja. Govorim seveda o aferi Vizjak. Ko je prvi posnetek prišel v javnost, je seveda nemudoma tvitnil, kako je vedel za ta posnetek in da gre seveda za nek napad na stranko SDS. Tu poudarjamo, če bi seveda vedel vedel za ta posnetek, bi kot minister za notranje zadeve moral odreagirati, če ne drugače, na tak način, da bi ga skušal pridobit in da se to stvar razišče in morda seveda tudi naznaniti to ustreznim organom. Ključno pri tej zgodi je, da je v bistvu ta en tvit pokazal bistvo te domačijske politike. Seveda je gospod Vizjak ne samo ministrski, ampak tudi strankarski kolega gospoda Hojsa. Že večkrat smo videli, da seveda vrana vrani ne izkljuje oči. Kot zadnjo točko bom izpostavil še podcenjujoč in ponižujoč odnos do splošne javnosti, predvsem tiste, ki je kritična do dela ministrstva in do dela vlade kot take. Gotovo se lahko vsi strinjamo, da je gospod Hojs eden Hojs eden od članov ministrskega zbora z najbolj žveplenim jezikom na Twitterju pa tudi v živo, eden tistih, ki ne špara slabih in grdih besed čez neodvisne institucije, kot so Informacijski pooblaščenec, Ustavno sodišče in seveda vsi ostali, ki kritično gledajo na delovanje ministrstva pod njegovo taktirko in na delovanje vlade kot take. Ta nizek nivo komunikacije ni ključen problem, ni glavni problem ministra Hojsa, kaže pa, na kakšno mero samozavesti deluje ta vlada, čeprav z nizko podporo v javnosti, čeprav s številno kritiko, jih nič ne bo ustavilo pri tem, da seveda vsakič zaničujejo vsakogar, ki misli drugače, kar je v bistvu stalnica stranke SDS že, odkar jih poznamo. V zaključku naj še enkrat poudarim, da način, na katerega minister Hojs deluje, s podrejanjem, vplivanjem in seveda zaničevanjem vseh drugače mislečih, ni ni neka stvar, nad katero bi se morali zgražati, ampak je neka stvar, nad katero bi morali biti predvsem zaskrbljeni. Kaže na nek zelo specifičen in tudi nevaren pogled na stvari. Kaže na to, kako razume državo, kako razume resor, ki ga upravlja − zgolj kot sredstvo za to, da dosega lastne cilje. In ko damo v enačbo človeka, ki je preko financiranja iz tujine, recimo neke medijske hiše Nove24, posredno tudi financiral kampanje stranke SDS in s tem izigraval zakonodajo, nekaj, kar je lahko seveda zelo nevarno. Na tej točki smo, ko moramo seveda zdržati še štiri mesece do novih volitev, ampak predvsem preprečiti, da bi do teh novih volitev nastajala še dodatna in večja nepopravljiva škoda. Predlagatelji seveda predlagamo, da ta zbor razreši ministra za notranje zadeve in reče ne slabim praksam, kot so podrejanje samostojnih organov, vplivanje na delovanje preiskovalnih organov, kot so Policija, Kriminalistična policija, Nacionalni preiskovalni urad, in da se v bistvu preneha s tem domačijskim odnosom do vsega, kar bi moralo biti javno in skupno. Hvala lepa. Odgovor ministra za notranje zadeve na interpelacijo ste prejeli 19. novembra. Besedo sedaj dajem gospodu ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu, da obrazloži pisni odgovor. Izvolite.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Najlepša hvala za možnost, da tudi sam ustno odgovorim na interpelacijo. Najprej bi se seveda rad zahvalil vodstvu Državnega zbora, ki je omogočilo, da lahko to naredim danes in ne v prejšnjem tednu, ko smo imeli še obveznosti, vezane na predsedovanje. Enako se moram seveda v uvodu zahvaliti gospodu Vatovcu za

v uvodu braniti, da nisem fašist, nacist in tako naprej. In tako, kot sem povedal lani, me je prvi iz te države podil Milošević, kasneje v lanskem letu gospod Nemec, tokrat me gospod Vatovec ni, tako da še enkrat hvala. Edini, ki me še iz te države podi trenutno, kar je seveda napredek, je politično nastavljen direktor, ki mu je pretekel mandat in ki na žalost več ne bo zaslužili 25 tisoč evrov na mesec. Ampak to so pač direktorji, nastavljeni s strani politične levice. Če se osredotočim na samo interpelacijo, moram seveda začeti s tem, da odkar sem v interpelaciji sami v odgovoru povedal, sam ocenjujem, da so očitki, ki so mi v interpelaciji namenjeni, bistveno preširoki. Torej 110. člen Ustave v povezavi s 114. členom Ustave jasno definira, kakšne so odgovornosti ministra in kakšne so odgovornosti vlade. Kar nekaj teh očitkov, napisanih v interpelaciji, seveda daleč presega moje pristojnosti, zato bi lahko bili očitki, ki so bili vsaj deloma v tej interpelaciji navedeni, lahko zgolj predmet ustavne obtožbe ne pa interpelacije. Ampak ne glede na to bom poskušal v tistih delih, ki so, kot rečeno, preširoki za interpelacijo, vendarle odgovoriti. Najprej bi rad, da tudi slovenska javnost ve, kaj je ta vlada glede na tiste prve očitke, ki so bili tukaj nekako izneseni, torej vladanje z odloki, s temi odloki delala. Torej prva, ki je

konec marca prejšnjega leta sta bila prva dva odloka, ki jih je sprejela Šarčeva vlada, odloka, ki jih je podpisal zgolj minister za zdravje. S tem se je nekako začelo vladanje z odloki, pri čemer je

upravljanje ali pa ukrepanje v času epidemije spravila na višji nivo, torej da bo odločanje širše, in se je odločila, da bomo te odloke sprejemali na nivoju Vlade, torej nič več zgolj minister za zdravje ali samo minister za zdravje, ampak je vsak posamezni minister predlagal, potem pa je seveda Vlada to sprejela. Ali je to zakonito ali ni zakonito, je povedalo Ustavno sodišče. Ustavno sodišče. Povedalo je, da je potrebno nekatere stvari uveljaviti z zakonom in ne zgolj z odloki, in seveda je jasno, da je ali pa, da bo, ko boste tukaj v spoštovanem Državnem zboru premogli toliko modrosti in sprejeti ustrezen zakon o nalezljivih boleznih, to lahko Vlada tudi počela. Dokler pa tega Vlada ne more, ker pač novega zakona ni, bomo še naprej izdajali odloke. Moram tukaj jasno povedati, da mi niti za enega, ki sem ga sam predlagal, ni žal. Ta vlada se je vedno postavila na stališče, da je bolj pomembna vsebina kot pa neka pravna vsebina kot pa neka pravna formalnost. Nenazadnje, če spremljate odločitve Ustavnega sodišča, boste lahko videli, da pravzaprav nikjer niso vsebinsko stvari razveljavljali, ampak zgolj so govorili o tem, kako so vse svari sicer potrebne, ampak da bi morale biti zapisane v zakonu. Da ne bo dileme,

kako naj rečemo temu, jedrnih državah ali kako ste že govorili o teh državah, torej Franciji, Italiji in tako naprej, med epidemijo obvladovali z odloki, v nekaterih pa z kombinacijo obeh, torej z zakoni in z odloki, to sta bili predvsem Nemčija in deloma Avstrija. Vsi pa so seveda strmeli k temu, da kar v največji meri omejijo število žrtev covida. Moram reči, da sem prepričan, da smo z ukrepi, ki smo jih kot vlada sprejemali, število žrtev zmanjšali za stotine in stotine. In če bi se moral še enkrat odločiti, bi se seveda ravno tako odločil, da bi sprejel odlok, ne pa tako, kot je pravzaprav to počela opozicija − vseskozi rušila napore vlade, minirala vse, kar je Vlada predlagala, tudi za ceno žrtev, tudi za ceno tega, da je danes v bolnici veliko število ljudi, in tudi za ceno tega, da so mnogi, na žalost, morali zaradi njihove pozicije tudi umreti. Najprej moram seveda povedati, da je to, kar se očita v interpelaciji, češ da so ljudje zmedeni, pa da ne vedo, kako in kaj je veljalo, posledica odločitve Ustavnega sodišča. Torej prvi odliki, ki smo jih v Vladi sprejeli, so bili odloki, ki so veljali toliko časa, dokler se zadeve ne spremenijo ali pa, da Vlada ne odloči drugače, pa je Ustavno sodišče menilo drugače, zapovedalo nam je, da je treba vsak teden preverjati, ali odlok še velja, in vsak teden spisati novega. Torej tega nikjer v evropski praksi ni bilo. Ampak glede na to, da, kot sem povedal, spoštujemo mnenje Ustavnega sodišča oziroma njihove odločitve, smo to tudi počeli. Seveda je to za ljudi naporno, to je jasno, vsak teden prebirati Uradni list, ker spletne strani, kot je Ustavno sodišče povedalo, niso verodostojne, morate pogledati Uradni list, šele tam lahko ugotovite, ali je nekaj res ali ni.

ampak zgolj tisti odloki, ki so nekako omejevali gibanje ljudi v času epidemije, in pa odloki, ki so urejali možnost prestopanja, torej vstopa in izstopa, državne meje. Zanimivo je, da je odlok, ki je v najbolj ključni meri omejil gibanje državljanov, to je tisti odlok iz lanskega leta, ki je pravzaprav omejil tudi možnost gibanja preko občin, da je za tisti odlok Ustavno sodišče ugotovilo, da je skladen z ustavo. Torej nič ni bilo narobe s tem odlokom. To je odločba Ustavnega sodišča U1-83/20 z dne 17. 8. 2020. Torej ta odlok ni v neskladju z ustavo. ustavo. Zakaj smo se takrat odločili za tak, relativno oster ukrep? Ta ukrep je bil v celoti gledano izjemno pravilen. Takrat cepiv ni bilo, ljudje niso imeli možnosti tega, da bi se na

gibanja. Zakaj se je Ustavno sodišče šele 10. 5. 2021, torej skoraj leto dni potem, s svojo odločbo UV97/20 odločilo in razveljavilo drugo in tretjo točko 39. člena ZNB, tega jaz ne vem. vem. Če je najprej povedalo, da je odlok skladen z ustavo, je skoraj leto dni potem povedalo, da je potrebno drugo in tretjo točko 39. člena ZNB popraviti. V tem primeru seveda ni podalo nikakršne naloge Vladi, ampak jo je podalo vam, spoštovani poslanci in poslanke. Torej dalo je rok dva meseca, da se ta ZNB ustrezno popravi. Zakaj je to po letu dni, jaz ne vem. Kot rečeno, se ponavljam, lahko pa, to pa seveda je sklepanje ali pa moje vprašanje, mogoče pa je Ustavno sodišče po dovolj dolgem času ali pa po tem času ugotovilo, da je pač potrebno politično pomagati razbiti, nesposobni in destruktivni opoziciji pri njenem boju, da se ponovno dokoplje na oblast. Torej, ne glede na to, naloge Državni zbor na žalost ni opravil. Kot veste, je Vlada zakon predložila Državnemu zboru, tudi koalicija je imela resno namero, da ta zakon sprejme, ampak je zaradi opoziciji, ki jo pač v Državnem zboru imamo, torej tistih 43 poslancev, ki so se tudi podpisali pod mojo interpelacijo, ocenilo, da imajo rajši več žrtev kot pa to, da ustrezno uredimo zakonodajo in s tem na nek način tudi ustrezno legaliziramo poti za sprejemanje odlokov. sprejemanje odlokov. Torej ta zakon še zmeraj ni sprejet. Jaz sem tudi že večkrat povedal rešitev. Kot veste, ima pristojnost sprejemanja zakonodaje v primeru tako imenovane neposlušnosti Državnega zbora Ustavno sodišče samo, torej Ustavno sodišče glede na to, da so se večkrat izkazali kot izjemno pronicljivi epidemiologi, izjemno natančno so vedeli, kaj je potrebno v tej epidemiološki situacijo narediti, bi lahko ali pa bi danes že moralo samo sprejeti zakon, tako kot ga je v primeru ustanovitve ene od slovenskih občin. Zakaj tega Ustavno sodišče ne naredi, ne vem. Morda je še zmeraj na mestu tisto vprašanje, ki sem ga navedel prej, torej ali je morda potrebno pomagati levici, ki ki nekako, kot sem rekel, ruši vse, kar je ta vlada pripravila. Kar se tiče nasilnih protestov in tega, kar je bilo v v interpelaciji večkrat navedeno na več mestih, zato bom vse skupaj združil. Gre za aktivacijo 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. policije. Kar se tiče pravnega vidika, je nesporno, da je vlada to možnost aktivacije tega člena imela. Nesporno dejstvo je, da so se varnostne ocene, ki jih je naredila policija v času pred zasedanjem 5. in 6. oktobra, torej pred zasedanjem vrha Evropske unije, izrazito osredotočile na to, kar je bilo lahko videti v dveh primerih nasilnih demonstracij v predhodnem času, torej v 14 dneh oziroma tednu pred tem. To je, recimo, eden od pozivov gospoda Stevanovića, mislim, da se piše Stevanović, kjer je pozival na nasilje. Zasedite ulice, parkirajte avte, kjer hočete, Petrol je naš, ulice so naše in tako naprej. Policija je izdelala varnostno oceno, kjer je ocenila, da je potrebo ustrezno, na visokem nivoju zavarovati ta velik dogodek. Nenazadnje je treba povedati tudi, da se je takrat ugotavljalo, da so mnogi tistih, ki so v preteklosti že spodbujali nasilje, od Anisa Ličine, potem je tisti reper, kako se že piše, Zlato Čordić, tudi v tistem tednu pozivali, naj se ljudje teh nasilnih demonstracij udeležijo, teden dni pred tem ali 14 dni pred tem so granitne kocke letele tudi skozi okna tega spoštovanega Državnega zbora. zbora. Policija je torej ocenila, da je potrebno ustrezno zavarovati ta vrh in tako, kot je zakonodaja dopuščal, sem sam predlagal, da se za relativno kratek čas, torej za obdobje dveh dni, 5. in 6. oktobra, omeji gibanje na na področju dela Ljubljane, Bleda in Predoselj pri Kranju. Za razliko od prejšnje zakonodaje ta zakonodaja omogoča tudi pravno varstvo na tako odločitev. Prejšnja zakonodaja tega ni omogočala, ta zakonodaja to omogoča. Morda zgolj za primerjavo, prvič je bil tak ukrep v sprejet, v veljavi daljnega leta 1989, ko je takratni notranji minister Ertl Ertl podobno dikcijo uporabil za omejitev oziroma za jasen signal tistim, ki so želeli tam na Trgu Republike protestirati zoper samostojno Slovenijo. Takrat, veste, se je ta člen zakona uveljavil in policija je svoje delo takrat opravila v enaki meri dobro kot tudi tokrat, z eno veliko razliko, da je tokrat dejansko prišlo do incidentov, nasilja in tako naprej, takrat Policija takega dela ni imela, ker so v glavnem veliko delo pri tistem napovedanem mitingu opravili že slovenski železničarji, ki vseh tistih, ki so želeli priti v Ljubljano, enostavno niso zvozili do tega mesta. mesta. Glede na to, da sem povedal, da je na ta zakon oziroma na ta člen možno pravno varstvo, je treba jasno povedati, da nihče – torej, sam nimam podatka, morda se bo kdo našel – kljub temu da je rok že zdavnaj mimo, nihče tega pravnega varstva ni uveljavljal. Torej se nihče v državi očitno ni počutil prizadetega, da bi to odločitev izpodbijal. Možnost bi bila izpodbijati to na pristojnem sodišču, ampak tega ni storil nihče, zato sem še zmeraj prepričan, da je bila ta odločitev pravilna. zboru/ imamo predstavljen Zakon o nalogah in pooblastilih policije. Dva od avtorjev tega zakona oziroma komentarjev tega zakona sta danes ključna prišepetovalca tranzicijske levice, torej stranke LMŠ pa morda še koga, gospa Tatjana Bobnar, ki je še zmeraj zaposlena v Policiji, in gospod Miroslav Žaberl. oba oziroma tisti, ki so ta priročnik napisali oziroma komentar, sta obširno pojasnila, kako je s pravnimi vidiki tega tega člena zakona, kako je z varovanjem pravic v primeru uveljavitve tega zakona, in jasno nakazala, da ni nikakršnega dvoma, da je taka ureditev dopustna in možna. možna. Glede na to, da se takrat, če se spomnite, gospod župan Janković niti z besedo ni oglasil pa, recimo, pozval, naj ljudje ne protestirajo ali pa naj ne razbijajo in tako naprej, je bilo seveda jasno, da ja policija morala sprejeti te ukrepe, ki so omejevali tudi gibanje. Nihče od policije nikoli ni vnaprej dobil kakršnegakoli navodila o uporabi kateregakoli sredstva. Ta navodila je vedno dajal neposredni vodja same operativne akcije, torej človek, ki je bil zadolžen za to akcijo v operativno-komunikacijskem centru. In seveda je jasno, da potem, ko se je nakazovalo oziroma že skoraj videlo, da bo ta protest zopet zašel v neko nasilje začelo se je z obkolitvijo enega od protokolarnih vozil enega od državnikov, ki so bili na poti na Brdo −, je policija oziroma njen vodja oziroma vodja operativnega štaba izdal ustrezne ukaze in policija je, kot rečeno, po moji oceni izpeljala izjemno dobro, profesionalno. Nenazadnje moram povedati – tako kot sem že večkrat povedal tudi to, kar je gospod Vatovec povedal na začetku −, da sem policistom za izjemno dobro akcijo čestital, da pa ni ostalo zgolj pri čestitkah, sem vse policiste, ki so v tisti akciji takrat sodelovali, tudi ustrezno finančno nagradil, kar mi dopušča zakon. zakon. Če se sprehodimo naprej skozi interpelacijo, moram seveda povedati, da je ena od bistvenih stvari, ki je bila tudi danes večkrat omenjena, politizacija policije. policije. Sam se s politizacijo policije nikoli nisem ukvarjal. Gospod Vatovec je povedal, da sem združil oba sindikata. Torej očitno on ve, da sta ta dva sindikata na različnih bregovih. Ne vem sicer kako, ali politično misli ali kako, tega sam ne vem. Sam sem se vedno ukvarjal s tem, da bi policisti imeli čim boljše plače, čim boljšo opremo, da bi bili za svoje delo ustrezno nagrajeni. In moram reči, da mi je v veliki meri to uspelo. sprejetjem novega zakona bodo z mesecem januarjem policisti dobili višje plače, za razliko od prej bodo večje višine tega dviga deležni tisti z najnižjimi plačami in manjše višine dviga tisti, ki že tako ali tako imajo visoke plače. Če pa je kdo v tej državi hotel politizirati policijo, pa sta to gotovo stranki LMŠ in SD, prva s sliko, ki jo tule prikazujem. V času mandata LMŠ si je predsednik Vlade, gospod Marjan Šarec, dovolil nekaj, kar si po moje nihče v tej državi še ni dovolil. Prišel je celo na volilni kongres sindikata. Si predstavljate? Tu se sicer malo slabše vidi, ampak če bi bolj natančno pogledali, bi videli, da imajo na slajdu napisane rezultate

sindikalnih feštah oziroma kongresih, vsekakor pa je bil gospod Marjan Šarec prvi, ki si je kaj takega dovolil. Kar se tiče sindikata, je treba seveda tukaj uvodoma povedati, to bom seveda danes imel najbrž priložnost še večkrat potrditi, je seveda zelo težko braniti oziroma se je težko zagovarjati zoper medijske spine, ki jih nekako sproducirajo bilteni tranzicijske levice, tukaj imam seveda posebej v mislih Mladino in pa Necenzurirano, ko mesece in mesece govorijo, da sem policistom govoril, da so lenuhi ali pa mevže, seveda se je težko tega braniti glede na to, da to laž iz dneva v dan ponavljajo. Zato bom tukaj še enkrat jasno povedal. Da so lenuhi, sem povedal sindikalnim vodjam, in da naj začnejo delat, in to seveda mislim še danes, bom tudi povedal, zakaj. Da so pa mevže, sem pa ravno tako povedal sindikalnim vodjam, ker na podlagi sestanka, ki smo ga imeli, niso bili pripravljeni pozvati policistov k temu, da se cepijo, niso. Raje so vlagali ustavne pritožbe, raje so videli, da imamo bolnice polne, da imamo več mrtvih, namesto da bi z enostavnim pozivom rekli, pojdite se cepit vsi tisti, ki delate v teh javnih službah. In poglejte, tudi odločitev, ki jo je Ustavno sodišče v tej zvezi sprejelo, lahko nekako generiram na tisto, kar sem že povedal. Ustavno sodišče ni povedalo, da je vsebinsko kaj narobe, če bi se vlada odločila oziroma v tem primeru vi Državni zbor, da bi vsi tisti, ki so zaposleni v policiji, morali biti cepljeni oziroma bi bili preboleli. Ne, povedala je, da je to povsem okej, samo da je to potrebno sprejeti z zakonom. Kako pa je z zakonom, sem pa seveda povedal že v začetku te svoje predstavitve. Glede na to, da sem pač ta očitek tem sindikalnim vodjam dal, je treba seveda še morda malo bolj pojasniti zadevo. Potem seveda, ko se je vsul plaz obtožb na mojo izjavo, sem se pa še malo bolj poglobil v njihovo delo. Kaj me je spodbudilo k temu, da sem jim očital nedelo? Spodbudilo me je to, ko so takrat, če se spomnite, ko ste tukaj poslanci zapuščali Državni zbor, v tem primeru pa vsi, ne zgolj desni ali pa levi, ampak pravzaprav so, kot vem, so grozili vsem. Policijski sindikat je dal izjavo, da je za to, da poslanci niso bili ustrezno zaščiteni, krivo policijsko vodstvo. Si lahko zamislite? Policijsko vodstvo je krivo za to, da operativni policist na terenu ni odreagiral. Potem sem šel pa pogledat, koliko ti naši sindikalisti pravzaprav policijskega dela opravijo. In boste presenečeni, nič, policijski sindikalisti ne delajo policijskega dela nič. Potem sem šel pa pogledat kolektivno pogodbo. In v kolektivni pogodbi piše, da imajo policijski sindikalisti možnost, da opravijo sindikalnega dela več kot 50 torej več kot 50 % je tudi 51 %. Ampak glej ga zlomka, ti gospodje že leta ne počnejo nič drugega, kot opravljajo sindikalno delo. In vi veste, na čigav račun? Na naš račun, da račun davkoplačevalcev. To sem gospe Sukič že zadnjič odgovoril. Imamo enega izjemno znanega sindikalista v tej državi, gospoda Štruklja, ki ravno tako ne dela nič drugega, kot da se ukvarja s sindikalizmom, ampak dobro, tam ga plačujejo sindikati sami. In tudi jaz nimam nič proti, da delajo sindikalno delo v celoti plačano, ampak naj ga plačujejo sami. Z eno veliko razliko, da po moji oceni policisti 100-odstotnega sindikalnega dela znotraj policije ne morejo opravljati, kajti v tem primeru, kar na žalost ti ljudje že leta ne počno, ne opravijo ne streljanja, ne opravijo usposabljanja in tega ne počno. Torej niso več, če rečem po domače, fit za to, da bi ustrezno opravljali policijska pooblastila. In glej ga zlomka, v preteklem tednu sem že dobil na mizo pismo obeh sindikatov, ki pa kar naenkrat pravijo, da bi bila pa … Ne, drugače, najprej sem dobil pismo, kjer so našteli, mislim, da vsak od sindikatov po 12, 13 policistov, pod narekovaji seveda, ki bi 100-odstotno opravljali zgolj sindikalno delo. Ko sem to tukaj v tem zboru javno objavil oziroma javno odgovoril na poslansko vprašanje, sem pred dvema dnevoma dobil njihovo pismo, kjer pa kar naenkrat niso več za to, da bi 100-odstotno opravljali to delo − očitno so ugotovili, da to res ne gre, da bodo pač morali tudi malo migati, se malo usposabljati pa streljati in tako naprej −, da zdaj bi pa oni to opravljali zgolj še 85-odstotno. Sam bom v naslednjih dneh, če bom seveda na tem mestu ostal, predlagal aneks h kolektivni pogodbi. Verjamem, da se bomo lahko uspešno dogovorili. In več ali manj bo postalo jasno, da vse to, kar so gospodje sindikalisti v tem letu in pol počeli, bilo nezakonito. Predvsem pa so seveda vsi tisti, ki so kljub temu, da niso opravljali ustreznih izobraževanj, usposabljanj, policijska pooblastila zadrževali neskladno s pravili stroke. stroke. Če se še morda za trenutek osredotočim na tisto, na kar v samem odgovoru na interpelacijo nisem odgovoril. No, morda še to, za te proteste je treba povedati tudi to, da je policija predlagala upravni enoti, da se dovoljenje za te proteste ne izda, glede na to, da je bila pred 14 dnevi tistega datuma že izkazana nasilnost oziroma nasilni protesti. Zelo podobno kot je policija odreagirala v primeru RTV. Takrat, to smo že malo pozabili, pa je prav, da spomnimo, v času protestov pred RTV, ki so nazadnje kulminirali v nasilni vdor v Radiotelevizijo, pri tistem nasilnem vdoru je seveda policija tudi ustrezno ukrepala, kasneje sem celo kot minister dobil zahvalo direktorja javne Radiotelevizije, da je uspešno zajezila možnost eskalacije nasilja znotraj hiše. Ampak ne smete pozabiti, da so vsi tisti protesti potekali z dovoljenjem gospoda Jankovića. Gospod Janković jim je dal soglasje, da lahko tam stojijo in protestirajo. Policija je trikrat predlagala, da se naj to prepove, upravna enota ni odreagirala, načelnik upravne enote, mislim, da je Bojan Babič ali nekako tako se piše, se pravi, ne vem ali je LMŠ, to ne vem, čigav je, zakaj tega ni naredil, jaz ne vem. Naredil je to šele potem, si lahko zamislite, potem ko so oni dejansko nasilno vstopili v RTV. Potem je najprej Janković preklical svoje soglasje in Bojan Babič je prepovedal protestiranje. Torej jaz se res sprašujem, ali je potrebno, da pride do nasilja, da nismo sposobni stopiti skupaj in tako nasilje preprečiti prej, preden se zgodi. Ampak glede na to, kar se je zgodilo na RTV, se mi je zdelo seveda popolnoma pravilno, da je policija ocenila, da je varnostno tveganje na protestih 5. oktobra tako veliko, da je potrebno zavarovanje, kot se je izvedlo. Pa še nekaj je treba dodati. Protesti 5. oktobra niso bili v sredo, torej vsi govorite o tem, da so bili to neki sredini protesti. Protesti 5. oktobra so bili na podlagi poziva stranke Resni.ca prestavljeni iz srede na torek oziroma celo več, povedal je, dobimo se in v torek in v sredo. Torej zakaj? Zaradi tega, ker so vedeli, da je potrebno narediti štalo, da je potrebno narediti nered zato, da bomo dali evropskim voditeljem signal, kako je ta vlada nesposobna, kako ni sposobna zavarovati tako visoke prireditve. Pri tem moram seveda še to omeniti, da se policija ni ozirala na nebuloze, ki smo jih slišali, v smislu Ulice so naše! To je bila ena od parol, s katero so se tudi tisti petkovi protestniki kasneje hoteli neuspešno distancirati od Stevanovića. Torej gre pravzaprav za zelo podobno ali pa skoraj za isto združbo. Torej vsi so govorili, da so ulice naše, ob tem, da vemo, da seveda ulice niso ne njihove ne naše, ampak so ulice od vseh. Torej te parole zelo spominjajo na tiste fašistične, ko so fašisti korakali in govorili, čigave so ulice. Ampak morate vedeti, da so najprej to parolo uporabljali petkovi protesti, kasneje tudi ti sredini oziroma torkovi protestniki. In seveda je jasno vidno, da gre pravzaprav za isto osnovo. Gre za to, kako, kako bi rekel, na nasilen način prevzeti oblast, glede na to, da je pač skozi legalne poti znotraj tega parlamenta ni bilo mogoče. Zdaj pa še za zaključek nekaj hitrih slajdov. Torej gre seveda za očitke o

Hvala. Če nadaljujem tam, kjer sem končal. Vse, kar smo seveda na tem ministrstvu delali, seveda ne pomeni nekega preseka ali pa nekaj povsem novega, gre za stvari, ki se nekako nadaljuje. Vse tisto, kar so ministri počeli prej, je seveda potrebno upoštevati, tako je povsod v demokracijah. Tukaj, recimo, imate obvezna navodila gospoda Poklukarja, kjer je povedal, kako je potrebno urediti mandate in kako je treba NPU ustrezno umestiti v območje ministrstva. Vse to je seveda naredil na podlagi predloga Policije. To mu je predlagala gospa Tatjana Bobnar, da ne bo kakršnihkoli dilem. In morda še, za zaključek, tole. To pa je že precej staro, ampak vseeno prihaja iz, ravno tako iz leve politične opcije, torej, premestitev, to, kar so očitki danes zelo aktualni v tem, da si Ministrstvo za notranje zadeve podreja kadrovsko logistično in ne vem kakšno službo, ni nastalo na našem zelniku. To je bilo pravzaprav prenešeno že leta 2010, v času Katarine Kresal. Moram reči, da se seveda v tem primeru absolutno strinjam s tem, kar je naredila. Policija ni tista, ki bo, bi rekel, po svoje, na majhnih vrtičkih naročala blago, storitve ali pa v majhnih vrtičkih kadrovala. Policija je tam zato, da izvaja svoja pooblastila, Ministrstvo za notranje zadeve pa je tisto, ki seveda mora zagotoviti vse to, da policija lahko dela, jim dati ustrezno infrastrukturo in seveda zagotoviti tudi ustrezne pravno-formalno pravilne meritorne kriterije zaposlovanja, zato mislim, da je tukaj vsaka skrb o tem, da si kdo želi podredit policijo, odveč. Jaz se na koncu – še pol minute – zahvaljujem za možnost te polurne predstavitve na interpelacijo. Seveda bom lahko več povedal še v nadaljevanju, ko bo časa več. Upam pa, glede na to, da sem si tudi tokrat za spremembo, ker sam nisem poznavalec vašega poslovnika, dovolj natančno prebral tudi postopke, ki jih v Državnem zboru imate, da tokrat, kot vem, ne bo težav, da bi utrujena levica po 22. uri tolkla po mizah, grozila tistemu, ki vodi državni zbor. Verjamem, da bomo tudi po 22. uri danes delali in glede na najavljenih 17 ur tudi danes zaključili s to interpelacijo. Hvala lepa vsem skupaj za posluh. Hvala lepa, minister. Ja, v pojasnilo, za plenarne seje Državni zbor nikoli ne rabi posebnega dovoljenja, medtem ko za delo odborov in komisij pa se to potrebuje. Samo v pojasnilo. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prvi ima besedo gospod Predrag Baković, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Pred nami je že druga interpelacija zoper ministra za notranje zadeve, gospoda Aleša Hojsa. Ta se ni zgodila zaradi nečimrnosti opozicije, češ, dajmo gospoda Hojsa malo interpelirati zgolj zato, ker je kot minister naredil le nekaj manjših napakic ali nepravilnosti. Da na tem mestu niti ne omenjam dejstva, da je gospod Hojs že pred časom, natančneje pred 15 meseci, nad ministrovanjem dvignil roke in odstopil. Po neki logiki in politični praksi bi bilo zato pričakovati, da bo minister z ministrstva dejansko tudi odšel, a to se ni zgodilo. Že to kaže na neko posebnost v njegovem ministrovanju. Zanj odstop očitno ni odstop, temveč pomeni dodatno motivacijo za dostop do možnosti početi vse, kar je prav, in tudi tisto, kar ni, četudi temu nasprotujejo tako ustava kot zakoni. Vse z enim ciljem, ki ni cilj naključja, temveč jasna intenca aktualne vlade pri uresničevanju njene politike spopadanja z epidemijo − podrediti si ves prisilni aparat ter z njim na silo upravljati z neposlušnimi državljankami in državljani. Ta intenca vodi ministra tako močno, da njega in njegovih sodelavcev ne ustavijo niti vse bolj številčna zadržanja sprejete zakonodaje s strani Ustavnega sodišča in tudi dejansko ugotovljene neustavnosti. Ne ustavi ga nejevolja množice ljudi, nenazadnje ne ustavijo ga porazne številke slabe epidemiološke situacije, za katere minister najde vedno priročen izgovor. Krivi so protestniki, kriva je opozicija, krivi so vsi, ki so kritični do dela te vlade, ki so kritični do dela ministra. Banaliziranje stanja v državi in posploševanje vsega, kar ministru ni v prid, je od pričetka njegovega ministrovanja zelo povedno. Gre za taktiko polarizacije po modelu Vse je črno ali belo, dobro ali slabo. Gospod Hojs in njegovi ožji sodelavci pa se ob tem predstavljajo za dobre viteze, ki bodo državo rešili zlobne sile protestov in hujskačev. V nobeni družbi problemov ni mogoče rešiti z zamahom čarobne palice, minister te probleme poskuša reševati s po njegovem dobrohotno silo odlokov. Te se sprejema čez noč. Sprav se je okoli njihov izpostavila pod narekovaji le vprašljivost, a je Ustavno sodišče k vprašljivosti odlokov v velikih primeri dodalo še neustavnost. Ravno prejšnji teden je sodišče ob zahtevi za presojo ustavnosti rokohitrskega in po našem prepričanju popolnoma politično motiviranega Zakona o organiziranosti in delu v Policiji začasno zadržalo izvajanje določb zakona, ki omogočajo kadrovske čistke in posege politike v policijo. In po vsaki odločitvi Ustavnega sodišča, ki je v nasprotju s pričakovanji ministra, se vsuje plast ciničnih, mestoma tudi neprimernih čivkov tako ministra kot predsednika Vlade in drugih, ki imajo bolj ali manj pomembno vlogo v tej vladi ali v tej politični opciji. Seveda smo daleč od pravljic, ki jih želi pripovedovati minister. Pravljic o nesramnosti opozicije in večjega dela laične in strokovne javnosti, ki opozarja na stranpoti ministrovega dela. Vsebina in argumenti te interpelacije kažejo na širšo in čedalje bolj jasno sliko delovanja te vlade kot da je vsakemu od ministru vlade podeljena točno določena naloga ali neko tajno poslanstvo, ne glede na pristojnosti, ki jim pritičejo. primeru gospoda Hojsa gre za jasen in nedvoumen cilj popolnega obvladovanja represivnih organov za prisilno upravljanje najprej epidemije, za katero so seveda krive državljanke in državljani ne pa vlada, na to pa tudi za nadaljnje splošno upravljanje države. Za to, v navednicah, stečajno upraviteljstvo, ki ga izvaja ta vlada, epidemija niti ni vzrok težav, za njo največjo težavo predstavljajo neposlušni ljudje, ki enostavno ne razumejo želja in hotenja vlade, da bosta politizacija policije in avtokratsko upravljanje z vsemi aparati naše države najboljši recept za vse nastale težave. O tem naj si ljudje niti ne drznejo razmišljati drugače. Če pa si to drznejo, sledi brezmilostno obračunavanje z njimi po vseh možnih kanalih in področjih. V takih primerih neposlušneže čakajo diskreditacije, opomini pred izgubo službe, čaka jih javni linč po tvitih, pa niti ne kakšnega strankarskega veljaka, na primer pod psevdonimom Kopriva, temveč osebno gospoda Hojsa ali njegovega nadrejenega. Hierarhija vladanje je zelo jasna, nedvoumna in poveljniško orientirana. Ob tem si avtonomnost organov ter institucij tudi primeroma policije gospod Hojs, drugače si niti ne znam razlagati, tolmači v zelo ozkem oziru, avtonomnost v odločitvi – torej, ali poslušnost aktualni oblasti ali izgon iz radarja zaposlenosti, sindikalne vključenosti in tako naprej. Da ne govorim tudi o nedoumljivem podcenjevanju večine državljank in državljanov, ki že leto in pol legalno in legitimno izražajo negativno mnenje o delu vlade, če hočete tudi na tistih miroljubnih protestih. Socialna demokracija oziroma Socialni demokrati se strinjamo s strokovnjaki, da je v dveh letih epidemija koronavirusa močno prizadela vse ljudi, otroke, mladostnike, delovno aktivne ljudi in starejše. In namesto, da bi virus bil naša edina realna grožnja, katero je treba s skupnimi močmi premagati, temu žal ni tako. Vlada tudi seveda s pomočjo ministra za notranje zadeve z vsakim novim dnem njenega mandata le še stopnjuje represijo nad državljankami in državljani. Namesto, da bi z umirjeno in spodbudno retoriko obvladovala epidemijo, je s taktiko groženj in vladanja z odloki, ki so se sprejemali pozno zvečer in objavljali tudi preko Twitterja, ljudi pripeljala do točke, da so jezo, nezadovoljstvo, razočaranje in strah pričeli izražati na protestih. Četudi se vlada še tako trudi s PKP bombončki blažiti vse več nezadovoljstva in ljudi preko sprejetih protikoronskih zakonov podkupovati, ji to ne uspeva najbolje. Namreč, naše državljanke in državljani se še kako zavedajo, da bo treba vsak podarjen evro dvakratno vrniti. Posebna zgodba je seveda tudi aktivacija 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policiji. Vlada je z načrtnim ustvarjanjem izrednih razmer s pomočjo ministra aktivirala 9. člen omenjenega zakona. S tem je bolj kot ščitila ljudi pred njimi samimi, kar je samo po sebi svojevrsten paradoks, širila svoj manevrski prostor in prostor pristojnega ministra za notranje zadeve, da ta prostor po presoji omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja, in to seveda potem ko smo bili prvič v samostojni Sloveniji nekaj mesecev zaprti v mejah občin in regij. Veliko imamo teh prvič pod ministrovanjem gospoda Hojsa. Prvič in glede na odločitve Ustavnega sodišča verjetno tudi zadnjič. Seveda minister v odgovoru na interpelacijo vse očitke kategorično zavrača. Zavrača očitek glede odgovornosti za prekomerno uporabo represivnih sredstev in sile na protestih v Ljubljani. Četudi je komisija, sestavljena na predlog generalnega direktorja Policije, prepoznala nekaj obremenjujočih nepravilnosti, zavrača očitek, da si ena politična stranka s spremembo in dopolnitvijo Zakona o organiziranosti in delu policije želi podrediti policijo. Zavrača očitek, da je s hokejskimi menjavami iskala in le našla upogljivega in poslušnega generalnega direktorja policije. Zavrača očitek o podrejanju Nacionalnega preiskovalnega urada. Zavrača nasploh očitke in vse bolj tudi neizpodbitne dokaze o politizaciji policije, do katerih se je dokopala preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije. Seveda, težko je priznati takšne odklone, takšne anomalije. Bolje je za ceno vladanja in zadrževanja oblasti vse zanikati. Še posebej ko gre za mešetarjenje v policiji, ki je bila kljub temu, da gre za represivni organ, vedno v službi prebivalk in prebivalcev Slovenije. In prebivalke in prebivalci Slovenije so policiji zaupali − do nedavnega. Na to kažejo rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo vsake dve leti naredi policija. Anketa, v katero je bilo vključenih dobrih 11 tisoč vprašanih in so jo naredili marca letos, je pokazala, da so rezultati v ključnih postavkah slabši kot dve leti poprej.

Policiji kar 50 % vprašanih sploh ne zaupa ali ji ne zaupa. Torej, v odstotkih 24 % in 25 %. Pred petimi leti je bilo takšnih le slabih 15 %. Sprašujem se, kakšni rezultati bi bili danes, zlasti ker se name obračajo mnogi policisti, nekdanji sodelavci, vodje in drugi, ki si kruh služijo z delom v tej nekdaj častitljivi in ponosni službi. In vsi do enega vedo povedati, da so materiali pogoji dela dobri, da pa tako slabo, kar zadeva stanje duha v policiji in strah pred izgubo službe zaradi izražanja mnenj, kritik ali nezadovoljstva, še ni bilo. Niti v prejšnji skupni državi Jugoslaviji. Skrb o padcu zaupanja prebivalk in prebivalcev v policijo je izrazila tudi bivša generalna direktorica policije. Poudarila je, da se zaupanje v policijo gradi daljše časovno obdobje in da je bil gradnja zaupanje tudi ena njenih nalog v bogati policijski karieri. Za dobro oceno in visoko zaupanje prebivalk in prebivalcev so pomembni vsi zaposleni na policiji, tako prvi policist kot tudi vsi ostali na terenu. In nenazadnje prav minister za notranje zadeve bi moral paziti na ugled policije v varstvu njene verodostojnosti. Temu načelu zagotovo ni sledil minister s svojim tvitersko hitrimi prsti. Slišali smo v času njegovega ministrovanja razne označbe, od lenuhov in mevž, kar je sicer danes na nek način pojasnil, pa nikakor ne gre za opravičilo in ne more biti. biti. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, interpelacija je napisana na podlagi verodostojnih podatkov, pričanj, medijskih zapisih, vendar nas bo minister skupaj s koalicijskimi poslankami in poslanci še vedno hitel ali pa želel prepričevati, da temu ni tako, da je on pravzaprav le žrtev, nezadovoljni in jezni prebivalci pa Slovenije pa so odgovorni za vse, kar je moral storiti, da zaščiti ljudi. Kot je verjetno moral in mora še danes narediti vse, kar je v njegovi moči, da si poleg policije Vlada podredi še zakonodajno vejo oblasti, pa RTV in seznam je precej dolg. Zato ni dvoma, Socialni demokrati bomo tudi tokratno vnovično interpelacijo za razrešitev gospoda Aleša Hojsa z mesta Ministrstva za notranje zadeve soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja bo stališče Poslanske skupine Levica predstavila gospa Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav! Če kdo, prav minister Hojs uteleša čisto vse, kar je s to vlado narobe. Minister Hojs je zagotovo najbolj kontroverzen, žaljiv, provokativen, koleričen, tako se je na hearingu označil sam, in avtoritaren minister, minister, ki je vzpostavil popolnoma nesprejemljiv politični diskurz. Minister Hojs tudi na ravnost ljubi Twitter, preko katerega sarkastično in skrajno nesramno obračunava z nepokornimi državljani, na vse mogoče načine diskreditira policiste sindikaliste, češ da so lenuhi in mevže in tako naprej. Še danes je spet lagal in tolkel po sindikalistih, češ da ne delajo nič kot policisti in odžirajo naš davkoplačevalski denar. Očitno minister ne pozna tretjega odstavka 89. člena Zakona o organizaciji in delu v policiji, ki jasno opredeljuje, da lahko sindikalni zaupnik opravlja sindikalno delo profesionalno. Očitno tudi ne pozna 45. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki pravi enako. Hojs seveda to dobro ve. Menda ja ve, kaj je srž in bistvo sindikalnega dela in sindikalnega boja. Vsak vsaj malo razgledan človek to ve. Pač, še enkrat več laže in današnjo interpelacijo izkorišča za nadaljevanje blatenja in diskreditiranja do njegovih ravnanj kritičnih sindikalistov. Pa, da nadaljujem, minister Hojs naravnost obožuje biserne rumene jopiče, malikovalce Hitlerja, ki jih je po ministrovi oceni škoda, da se mečejo med svinje alias protestnike. Minister jih ljubi tako zelo, da je trem vodilnim policistom Policijske uprave Ljubljana, Glaviču, Čulku in Isiću s pomočjo zvestega pribočnika dr. Olaja poslal pisno opozorilo pred redno odpovedjo zaradi kršitev pogodbe o zaposlitvi samo zato, ker so si na junijskih protestih predrznili te Hojsove bisere odstraniti s Prešernovega trga v Ljubljani, da bi pred njihovo prevečkrat že izpričano agresivnostjo zavarovali javni red in mir. Seveda razumemo, zakaj premier Janša ni odprl kuverte z ministrovim nepreklicnim odstopom. Hojs je vendar idealni izvrševalec Janševih vratolomnih zamisli, kako z nekakšnim blitzkriegom orbanizirati državo in iz demokracije ustvariti avtokracijo, ki se ji danes modno reče iliberalna demokracija. In če kdo morda vendarle še vsaj malo dvomi, po dogodkih 5. oktobra letos bi v državi morali zvoniti vsi alarmi. 5. oktobra, ko je bil minister Hojs po totalnem zaplinjanju Ljubljane tako vzhičen, da je ljudstvu vzneseno sporočil, da smo v Sloveniji končno namesto nekdanje ljudske milice dobili moderno policijo. V Levici smo skupaj z opozicijskimi strankami, tistimi pravimi, ne kolaborantskimi, današnjo interpelacijo strnili v 7 točk in že vsaka med njimi je sama zase dovolj, da bi ministra morali že zdavnaj odsloviti. Ministru Hojsu očitamo politizacijo in militarizacijo policije, pa tudi odgovornost za protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Prepričani smo, da Hojs ne nosi samo objektivne odgovornosti za policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, ampak da je tudi subjektivno vplival na takšno policijsko taktiko. Prepričani smo, da zahteve po povečani represiji prihajajo iz državnega vrha, konkretno od predsednika Vlade in predsednika SDS Janeza Janše ter podpredsednika SDS Aleša Hojsa. Ministru Hojsu očitamo tudi ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos do splošne in strokovne javnosti, protestnikov, zaposlenih v policiji in na NPU, predstavnikov sindikatov in neodvisnih državnih organov, ki kakorkoli opozarjajo na protiustavno in nezakonito ravnanje ministra. V Levici smo prepričani, da izredne razmere načrtno ustvarja vlada oziroma jih ustvarjata predvsem predsednik Vlade Janša in minister Hojs. Kot rečeno, je minister 5. oktobra prvič v zgodovini samostojne Slovenije aktiviral 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije in omejil gibanje v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda. S takšnim delovanjem vlada in Ministrstvo za notranje zadeve aktivno spodbujata nemire v državi in ustvarjata klimo, ki postaja dobesedno nevzdržna. Poleg tega ministru očitamo tudi sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja z neprijavo kaznivega dejanja ministra Vizjaka, s katerim je bil, tako je povedal sam, seznanjen ob aferi Glupi davki. Ravno krona blišča ministrovanja Vizjaka, ki je zaradi licemerja stranke NSi svojo interpelacijo v petek preživel, znamenita Vizjakova izjava, »bomo že sodniku strli jajca«, iz afere Glupi davki v bistvu kaže, kako ta vlada deluje. S silo si podreja sodstvo, policijo, medije. Taka vlada bi v vsaki normalni demokratični državi že zdavnaj morala odstopiti, kar pa je v primeru Janševe vlade, ki se ji zdijo mafijske in avtoritarne metode vladanja nekaj najbolj samoumevnega pod soncem, čista iluzija. V tem sprevrženem slogu se tudi ministru Hojsu, našemu današnjemu interpelirancu, pri aferi Glupi davki ne zdi najbolj problematična Vizjakova koruptivnost, ampak domnevno izsiljevanje s posnetkom. Še huje, minister Hojs se je na objavo posnetkov na socialnih omrežjih kakopak odzval na njemu lasten, ciničen in nesramen način, krepko začinjen s teorijo zarote v svetu Janševih večnih udbomafijskih medijih. Citiram: »Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in Vlade RS. Tudi da zadevo vodijo iz Odlazkovih logov, mi je bilo povedano. Če spremljamo njihove portale, radie in tisk, je jasno vse ...« Konec navedka. Glede na izjavo ministra Hojs obstaja sum, da je s tem, ko ni naznanil, ko ni prijavil kaznivega dejanja oziroma storilca, sam storil kaznivo dejanje. Takšno ravnanje je popolnoma nedopustno in jasno kaže na nesprejemljiv odnos ministra do pravne države. Spomnimo, v nekaterih primerih je s pomočjo protizakonito nastavljene generalne direktorice NPU Petre Grah Lazar, ki je v svoji dosedanji karieri spisala več kot nič, se pravi 1 kazensko ovadbo, preprečil kazenskih pregon njegovih koalicijskih ali strankarskih prijateljčkov. Preprečil preprosto tako, da je protizakonito odstranil direktorja NPU Muženiča, prekinil razpis za direktorja NPU, na katerega se Petra Grah Lazar sploh ni niti prijavila, v kazensko skupino za migracije in na Tacen pa je umaknil vrhunska kriminalista Antoloviča in Kekca, ki sta vodila preiskave zoper ministra Počivalška in mednarodnega goljufa in kriminalca Roka Snežiča, ki je, mimogrede, osebni prijatelj nove direktorice NPU. Kako priročno. Preprečil tako, da je strankarsko trobilo SDS Nova24TV, katere direktor je bil pred nastopom funkcije ministra prav Hojs, dan pred preiskavo pri ministru to preiskavo najavila, minister pa je dobil celo listek z navodili, kako naj ravna in je tudi ravnal. Tako recimo, da kriminalistom ni zaupal gesla svojega mobilnega telefona, ki je potem na račun davkoplačevalcev odromal na drago odklepanje v tujino. In čas za preživetje te kleptokratske koalicije, te trlojajčevske cosa nostre se je tako primerno podaljšal. V primeru ministra Vizjaka pa je kazenski pregon onemogočil tako, da kaznivega dejanja sploh ni niti prijavil. Elegantna rešitev, ni kaj. A kaplja čez rob za današnjo interpelacijo je prišla še pred ministrovim kaznivim dejanjem. Prišla je naravnost iz vodnega topa. V Levici smo zagovor ministra zahtevali takoj po protestih 5. oktobra, ko se v Ljubljani še niti ni dodobra polegel vonj po solzivcu. Na tisti črni torek so Hojsovi robocopi v nekaj urah nebrzdanega divjanja, kot ga še nismo doživeli ne v zdajšnji ne v prejšnji državi, na ožje mestno središče prestolnice izstrelili 400 kanistrov solzivca, vodni top pa je po Ljubljani šprical že ob petih popoldne. 5. oktobra je postalo dokončno in brutalno jasno, da oblast niti ne skriva več svoje želje po represiji. 5. oktobra se je potrdilo točno to, kar smo že itak vedeli. Neizbežna eskalacija nasilja, ki ga odkrito izziva oblast, da bi vladala s še bolj trdo roko – tako trdo, da bi se je ljudstvo balo. Vlada načrtno ustvarja izredne razmere, na vrhu vsega pa stoji minister Hojs. Pod njegovo pristojnostjo je Vlada prvič v zgodovini Slovenije aktivirala policijska pooblastila za prepoved gibanja na javnih mestih v Ljubljani na Bledu in v okolici Brda pri Kranju. In prebivalce Ljubljane je nato, kot vemo, pričakal zabarikadiran center mesta, tisoč policajev, konjenica in policijski psi ter zloglasni vodni top. Policija je že ob petih popoldan protestnike skupaj z naključnimi mimoidočimi ob Slovenski cesti razgnala s tem topom, ki je namesto vode bruhal mešanico solzivca in vode. Sledilo je nekajdnevno lovljenje po središču Ljubljane, policija pa je v zrak, kot rečeno, panično ali po navodilih spustila nikoli doslej videne količine solzivca, po poročilih kar 400 izstrelkov, ki so zaplinili celotno središče mesta. Standardi človekovih pravic zahtevajo, da mora biti raba solzivca sorazmerna. Solzivec v oči starostnikov, šolskih otrok in naključnih mimoidočih,

V Sloveniji smo v zadnjih dveh letih imeli tudi po desetkrat številčnejše proteste, ki so ob petkih prav tako blokirali Slovensko ali Celovško cesto v Ljubljani, pa so potekali popolnoma mirno in brez incidentov. Da 5. oktobra ni bilo tako, sta kriva vsesplošni kaos, ki ga ustvarja ta vlada, in policija, ki ji je bila več kot očitno ukazana eskalacija konfliktov. Jasno, avtoritarnemu režimu ob njegovih izdihljajih ne preostane drugega kot slepo nasilje. S svojim delovanjem tako vlada kot Ministrstvo za notranje zadeve aktivno spodbujata nemire v državi in ustvarjata klimo, ki postaja čedalje bolj nevzdržna, Slovenijo pa spreminjata v policijsko državo, ki jo pooseblja Hojsovo rožljanje s pendreki proti svobodi govora in Hojsovo politično podrejanje policije. Na podlagi naštetih in utemeljenih razlogov in ob upoštevanju dejstva, da je minister že pred 15 meseci nepreklicno odstopil s funkcije ministra za notranje zadeve, vlagatelji interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da Aleša Hojsa odreši agonije in ga razreši s funkcije ministra za notranje zadeve. Današnje glasovanje bo pred bližajočimi se volitvami še ena priložnost, da vsi skupaj pokažemo, da si želimo pravno državo in normalno Slovenijo. In da razblinimo vse dileme, tudi vzdržan glas je danes glas za ministra Hojsa, je glas za vztrajno spodkopavanje demokratičnih standardov, je glas za avtokratska, partikularna, koruptivna, škodljiva, netransparentna in celo nezakonita ravnanja, ki jih pooseblja in udejanja minister Hojs, je glas proti integriteti in najvišjim etičnim standardom v politiki, je glas za podrejanje, discipliniranje in brutalne čistke v policiji in na NPU in je glas za nasilje in teror nad ljudstvom, nad Hojsu motečimi zaposlenimi v Policiji, nad policijskimi sindikalisti. Ima sploh še smisel karkoli državotvornega pričakovati od bojda sredinske NSi, ki državljanom, ki si želimo politikov z integriteto, politikov, ki se borijo proti korupciji in ne zanjo, politikov, ki razumejo sveti gral demokracije, se pravi spoštovanje pravne države in varovanja človekovih pravic? NSi igra dvojno igro in nam v ključnih trenutkih vsakič znova pokaže sredinca. Saj, ko pa je NSi absolutno soodgovorna za privatno kupčkaje s podjetji v javni lasti, nagovarjanje k utaji davkov in trtja jajc sodnikom. Ko gre za recimo za apetite po privatizaciji zdravstva ali militarizacije slovenske družbe, so celo hujši od SDS, po drugi strani pa se poskušajo prodati za nekakšno civilizirano sredinsko alternativo Janeza Janši. Ampak to ne prepriča nikogar. Matej Tonin s svoje arogantne oblastniške pozicije očitno verjame, da zato, da NSi postane sredinska ali digitalna ali zelena, zadošča, da priložnostno navržeš nekaj tvitov in piarovskih fraz. O, ne, spoštovani, tako glupo ljudstvo pač ni, dojemite že enkrat. Danes imate v NSi že eno zadnjih priložnosti v tem katastrofalnem mandatu, da me s podporo interpelaciji demantirate.

Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani minister Aleš Hojs, spoštovani in cenjeni zbor, spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije! Skupina poslank in poslancev, ki so se podpisali pod vnovično interpelacijo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, očitno, očitno živi v vzporednem svetu življenje v mehurčku, kjer lahko vladajo le eni posvečeni, je drugi strani zameglil jasen pogled na svet, predvsem pa skrb za lastno domovino. Epidemija covida-19 je pripeljala naš zdravstveni sistem tik pred kolaps. Naši zdravstveni delavci kljub izgorelosti še vedno pokončno bijejo bitko z zahrbtnim, očem nevidnim sovražnikom. Včasih pa se zdi, kot da sovražnik ne bi bil sam, včasih se zdi, kot da ima virus tiho, ne-kul podporo pri tistih, ki nasprotujejo in minirajo osnovne ukrepe, ki jih dnevno z izmučenim glasom ponavljajo naši zdravstveni delavci. Epidemija ni spremenila življenja samo v Sloveniji, ampak je zarezala globoko v vse pore širom zemeljske oble. Ukrepi za zajezitev nevidnega sovražnika v Sloveniji bistveno ne odstopajo od sosednjih držav, pa vendar obstaja v tujini bistveno, bistveno drugačno politično obnašanje opozicijskih strank. Tam ne najdemo takšnega nasprotovanja ukrepom stroke, aktivne podpore poslancev pri protestih in sloganov »Šole brez mask«, saj se zavedajo, da všečnost ne prinaša blaginje lastni domovini, obenem se popolnoma zavedajo, da bi sami morali sprejemati enakem zdravstvene ukrepe. Nedostojno postopanje KUL opozicije, ki s svojimi načrtnimi dejanji želi ustvariti zmedo babilonskih razsežnosti ne zaradi dobrobiti državljank in državljanov, ampak le zaradi lastne preračunljivosti in neomajnega hrepenenja po lastnem vladanju. Ko odpove razum, se črke po diktatu druge najmanjše stranke KUL opozicije prelijejo na papir v obliki že druge interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Javnost naj jasno opomnimo, da je prva interpelacija ministru očitala morebitni neodigrani koncert, ki je postal v takrat zahtevnih časih prvovrstno politično vprašanje. Danes sedanji vladi, ki je prisegla v zahtevnih časih, in ministru Hojsu očitajo, da namerno ustvarja kaos in izredne razmere v državi. Proaktivnost vlade na zdravstvenem, socialnem in gospodarskem področju. Z dejanji osvetljujemo resnico, da so vsi meritveni kazalniki blaginje v samem vrhu Evropske unije. Medtem ko leve stranke predvsem govorijo, kako bi bilo treba delati, v Novi Sloveniji in koaliciji delamo. Z veliko mero potrpežljivosti, vztrajnosti in ne meneč se za ideološke spopade je ministru Janezu Ciglerju Kralju po dveh desetletjih uspelo pripraviti božično darilo – sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo poskrbel za vse, ki potrebujejo pomoč. Ministrstvo pod Janezom Ciglerjem Kraljem je namestitvam starejših namenilo petkrat več sredstev kot v času katerekoli vlade od leta 2008 naprej. Pospešili so gradnjo domov za starejše v Vrtojbi, v Občini Kozje in drugje. Temu področju pa bo v naslednjih letih skupno namenjenih več kot 50 milijonov evrov ter še dodatna sredstva iz evropskih skladov. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je med drugim z mestnima občinama Ljubljana in Maribor podpisal dogovor o brezplačnem prevozu z mestnimi avtobusi za upokojenke in upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in invalide. Konec avgusta 2021 so stekla dela za gradnjo tretje razvojne osi, ki predstavljajo ključni moment v razvoju Koroške regije in njenem povezovanju z osrednjim delom Slovenije. Dosežkov ministrov iz vrst Nove Slovenije je še ogromno. Zakaj vam jih naštevam? Zato ker je napredek družbe in razvojni potencial mogoče uveljaviti le tam, kjer se delovni ljudje počutijo varne pred napadi posameznih nasilnih skupin, ki ne upoštevajo reda in izvajajo nasilna dejanja nad privatno lastnino in javnim dobrim. dobrim. Spoštovani predlagatelji interpelacije! Slovenija je z razlogom uvrščena med najbolj miroljubne države na svetu ker velika večina spoštuje javni red in mir. V interpelaciji smo slišali, da so bili protesti miroljubni, protestniki skoraj idealizirani kot borci za pravičnost in svobodo iz časov Cheja Guevare, ki je nekaterim še kako zelo ljub. Žal pa je resnica taka, da so bile za nasilje na protestih odgovorne nasilne in dobro organizirane skupine izgrednikov. Na žalost, tudi s podporo politike. Zato je bila policija primorana uporabiti plinska sredstva, policijski helikopter in tudi vodni top. Na protestih v prestolnici je bilo po poročanju Policije poškodovanih okoli 15 policistov in več Policisti so pridržali 33 kršiteljev, večina med njimi je bilo že v preteklosti obravnavanih za različna kazniva dejanja in prekrške, tudi z elementi nasilja. V jesenskem protestnem valu smo bili tako med drugim priče tudi zasedbi severne ljubljanske obvoznice in napadu na novinarski ekipi Svet na Kanalu A in N1, ki ga niti enkrat predlagatelj ne omenja v interpelaciji. Krščanski demokrati smo dolžni opozoriti na ponavljajoče zavajanje in oporekanje predlagateljev glede odločitve stroke znotraj Policije, da naj prvič aktivira policijska pooblastila za prepoved gibanja na vnaprej določenih javnih mestih. Mediji so javnost točno obvestili, obvestili, da so bili že v preteklosti, ko so bili podani zadostni indici velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda, isti ukrepi že uvedeni pri obisku poglavarja Svetega sedeža in srečanja Bush-Putin. V Novi Sloveniji podpiramo možnost mirnega protestiranja in pravico do izražanja nestrinjanja z vsakokratno oblastjo. Vendar, ko začne skupine več sto ljudi v policiste metati granitne kocke, pirotehnična sredstva, steklenice, pločevinke, dežnike in ostale predmete, s katerimi je mogoče poškodovati človeka, je to navadno kriminalno dejanje in ne miren protest. Direktor Policijske uprave Ljubljana mag. Stanislav Vrečar je med drugim dejal, da vrste poškodb kažejo na to, da so bili napadi namenjeni neposrednemu poškodovanju policistov. Predlagatelji interpelacije ustvarijo vzdušje, ki naj bi nakazovalo, da se je cela Ljubljana uprla diktatorskim težnjam Vlade in ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Resnica je daleč od tega. Eminentna vrhovna sodnica Barbara Zobec je skupaj s svojim možem Janom Zobcem v pogovoru za Radio Ognjišče dejala, citiram: »Dovolj imam neredov, motenega promet ob petkih, sedaj že ob sredah, torkih, uničevanja lastnine, packanja fasad tudi spomeniško zavarovanih stavb. Dovolj imam vsesplošnega primitivizma, povezanega z verbalnim in celo fizičnim nasiljem in prostaškostjo. To traja že nekako leto in pol in ljudje smo tega siti. Saj imajo tudi drugi prebivalci Ljubljane svoje pravice, in sicer pravice, da se ob petkih popoldne mirno sprehodimo po središču mesta, pravice, da se brez iskanja obvoznih poti odpeljemo na drugi konec mesta.« mesta.« Konec citata. Iz opozicije prihajajo očitki, da minister Hojs ovira pravico protestnikov do neprijavljenega zbiranja. Ti neprijavljeni shodi so bili včasih tudi nasilni. nasilni. Hkrati pa so nekateri opozicijski politiki sodelovali pri blokiranju poteka prijavljenega Pohoda za življenje. Gre za dogodek, ki je bil prijavljen v skladu z vsemi zahtevanimi predpisi. Najbrž je šlo po relativno dolgem času končno za shod, ki je bil povsem zakonito organiziran z znanim organizatorjem, ki je imel ta pogum, da za pohod prevzame tudi odgovornost. Ta prijavljen pohod pa je bil blokiran z neprijavljenimi protesti, na katerih so sodelovali tudi opozicijski politiki. Pohod bi se moral namreč zaključiti na Prešernovem trgu, vendar je skupina protestnikov proti življenju z neprijavljenim protishodom protishodom blokirala nadaljevanje vnaprej prijavljenega in organiziranega pohoda Za življenje. Toliko bolj zastrašujoče, da so politiki sodelovali na protishodu z velikim transparentom, na katerem smo lahko prebrali: »Vzpona patriarhata ne razbije orožje. Kamen v roke!« To so neposredne grožnje in spodbujanje k kamenjanju. Kam smo prišli! To naj bi bile napredne progresivne politične sile. Ministru danes očitajo oviranje shodov tudi tisti, ki sami ovirajo prijavljene shode, in to celo s sodelovanjem pri grožnjah z nasiljem. Zelo povedno, zelo povedno. Če nekateri opozicijski politiki podpirajo načelo, da na ulici prevladajo shodi, ki so bolj agresivni, v Novi Sloveniji podpiramo ureditev, ki spoštuje javni red in mir ter ščiti shode, ki so prijavljeni in upoštevajo pravila. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je vladanje z odloki v času epidemije covida-19 naporno in razumemo nekatere pomisleke o tem, vendar dajemo na prvo mesto človeška življenja. Strinjamo Strinjamo se z našim predsednikom, podpredsednikom Vlade Matejem Toninom, ki je v pogovor za časnik Dnevnik dejal: »Tudi če Ustavno sodišče opozori na napako, jo kasneje lahko popravimo, umrlih ljudi pa ne moremo nikoli več obuditi.« Minister Aleš Hojs se v interpelaciji sooča tudi z očitki o kadrovanju in podrejanju policije. S podobnimi obtožbami se soočajo praktično vsi ministri v vladi. Analizo stanja odlično opiše uredništvo medija Domovina: »Opozicija bolestno pogreša oblast. V tej luči vidi vsako dejanje vlade, ki ni v celoti skladno z njihovim programom kot pot v avtoritarnost, nepopravljivo kadrovanje in rušenje neodvisnosti institucij. Pri čemer je »neodvisnost« večinoma prevod za »pod njihovo kontrolo«.« Današnja interpelacija ni o usodi Aleša Hojsa. Današnja interpelacija predstavlja le vmesno postajo do končnega cilja, ki je razgradnja varnostnega aparata države. Po policiji sledi vojska. Predlagatelje interpelacije poganjajo zapisi Althusserja, Gramscija, Marxa in vseh ostalih, ki imajo za cilj zasedbo vseh javnih institucij s svojimi ideološkimi idejami, ki si v zadnji instanci prilaščajo tudi, žal tudi, privatno lastnino. Ta ideološki aparat levice si je podredil šolstvo, sedaj si prilašča policijo. V prsih pa ga tišči, ker minister Tonin modernizira vojsko, ki predstavlja temelj suverene države. Ko razkrojiš obrambne in varnostne strukture države, potem se začne anarhija. V Novi Sloveniji bomo trdno zastopali stališče, da sta red in mir temeljna za obrambo naše suverenosti in razvoj potencialov naših pridnih in marljivih sodržavljanov. S predlagatelji interpelacije se strinjamo le v eni točki. Minister Aleš Hojs bi se na družbenih omrežjih moral izražati s primernejšim besednim izrazom, brez uporabe zmerljivk in vulgarizmov, saj le-ti ne pritičejo nikomur, kaj šele funkciji ministra za notranje zadeve. zaključim. Interpelacija, ki sledi v veliki meri ideološkim ciljem druge najmanjše politične stranke KUL koalicije, ostale stranke pa ji slepo sledijo, po mnenju Nove Slovenije ni predložila dovolj tehtnih argumentov, zato današnje interpelacije ne bomo podprli. Hvala za pozornost. Hvala za vaš prispevek. Nadaljujemo. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani minister, kolegice poslanke in poslanci! Ob obravnavi prve interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve smo v SAB povedali, da je minister Hojs inteligenten, nedvomno retorično spreten in učinkovit pri zasledovanju zastavljenih ciljev. Kar pa tudi ne pomeni, da je dober minister. Že na zaslišanju smo pri njem zaznali tendence avtoritarnega, avtokratskega vodenja in željo po nadzoru, tudi nad tistimi institucijami, ki so po naši ustavi in zakonih samostojne. V SAB smo zato od prvega dne, ko smo izvedeli ime kandidata za notranjega ministra, opozarjali, da bi lahko prav on in njegovo delovanje precej kompromitiralo to vlado. Tudi sam se nam je predstavil kot človek, ki ima rad red. Kmalu smo lahko ugotovili, na kakšen način si je minister zamislil ta red doseči. Danes z gotovostjo lahko trdimo, da se v SAB nismo motili, saj se te tendence in način razmišljanja že dalj časa kažejo tudi v praksi. Opisan, zelo avtoritaren način mišljenja in delovanja, je delovanje ministra Hojsa prežemalo že od samega začetka funkcije in se v začetku kazalo zlasti v zelo zagretem kadrovanju novih, njemu in njegovi sedanji politiki zvestih kadrov. Predlagatelji ministru očitamo soustvarjanje izrednih razmer v državi. Dan za dnem z žalostjo ugotavljamo, da sta demokracija in pravna država ostali le mrtvi črki na papirju. Vladanje z odloki, policijska represija, vzpostavljanje dveh kategorij državljanov, teptanje in omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter sprejemanje spornih zakonov so postali stalnica naših vsakdanjikov in v naša življenja vnašajo zmedo in kaos. Ljudje niti ne vedo več, katera pravila oziroma ukrepi veljajo in katera ne. Odloki se tako spreminjajo z dneva v dan. Vlada odločitve sprejema na nočnih sejah, da niti ne omenjam nesmiselnosti nekaterih ukrepov, za preprečevanje širjenja virusa covida-19. Razočaranje ljudi nad stanjem v državi je zato razumljivo in se je preselilo na ulico. Na žalost so prevečkrat eskalirali nasilje in izgredi. V SAB smo že večkrat poudarili, da ostro obsojamo kakršnokoli nasilje tako z ene kot z druge strani. Na torkovem protestu 5. oktobra letos pa je prišlo do zelo intenzivne uporabe prisilnih sredstev s strani policije. Glede na dogajanje smo bili in smo v SAB prepričani, da je bila uporaba sile nesorazmerna, zaplinjen pa je bil celoten center Ljubljane, kar so občutili ne samo protestniki, ampak tudi tamkajšnji prebivalci in mimoidoči. Poziv notranjega ministra k večji policijski represiji je več kot očitno padel na plodna tla. SAB smo prepričani, da bi bilo mogoče za varnost na protestih poskrbeti tudi brez uporabe vodnega topa in neomejene količine solzivca. Izgrede so povzročali zgolj nekateri posamezniki, velika večina ljudi pa je bila tam z namenom izraziti nestrinjanje z vladajočo politiko in njenimi nerazumnimi ukrepi, to pa je tudi njihova ustavna pravica. Na ta dan je bil prvič v zgodovini na predlog ministra Hojsa aktiviran 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, v skladu s katerim lahko policija na določenih območjih omeji oziroma prepove gibanje. Sklep o aktivaciji omenjenega člena je bil objavljen komaj dan prej v večernih urah, s tem da ni bil niti natančno formuliran. Ni pa bila v Uradnem listu objavljena odredba policije o omejitvi gibanja, kar pomeni, da se javnost ni imela možnosti seznaniti z njeno vsebino. Za ravnanje policije na protestu predlagatelji odgovornost pripisujemo neposredno ministru. Javno je namreč pozival policijo k uporabi večje fizične agresije. Tak način komunikacije je za funkcijo ministra popolnoma neprimeren. Spomnimo se tudi zmerjanja policistov z lenuhi in zapisa na Twitterju o biserih in svinjah. Raven spletnega komuniciranja nekaterih funkcionarjev Slovenije se je po mnenju SAB že tako spustila prenizko. Za neko zrelo, demokratično in pravno državo pa je tak način komuniciranja s strani ministra, milo rečeno, nedopusten. Od prvega dne nastopa te vlade smo bili priča kadrovskim rošadam, še posebej na ključnih kadrovskih položajih v slovenskem varnostnem in obveščevalnem sistemu. Minister za notranje zadeve na te položaje postavlja poslušne kadre, ki vdano izpolnjujejo njegova navodila. Posebej je bil na udaru Nacionalni preiskovalni urad, kar v javnosti zbuja vtis, da želi vlada s pomočjo svojih ljudi vplivati na nekatere odmevnejše predkazenske in kazenske postopke. Da je bil direktor NPU nezakonito razrešen, je potrdila tudi sodba upravnega sodišča, vendar ministra Hojsa to ni ustavilo, saj je v Državni zbor preprosto prišel s spremembami Zakona o organiziranosti in delu v policiji in za svoja protipravna početja dosegel sprejetje pravne podlage. Minister, na žalost ste odgovorni, da smo prišli do točke, kjer policisti niso več odločevalci, ampak so postali zgolj izvrševalci. Namesto, da bi policija služila dobrobiti državljank in državljanov, je postala podaljšana roka vladajoče politike. Zato nas v SAB niti ne čudi dejstvo, da zaupanje v policijo znatno upada. Očitki iz interpelacije se nanašajo na zdaj že vsem dobro znano afero Glupi davki. Ko so v javnost pricurljali posnetki pogovora sedanjega ministra za okolje in prostor in Bojana Petana, je minister Hojs na socialnih omrežjih priznal, da je bil s posnetkom seznanjen. Torej je bil seznanjen, da se pripravlja kaznivo dejanje davčne zatajitve oziroma je bilo to že storjeno. Posledično obstaja sum, da je minister tudi sam storil kaznivo dejanje, in sicer s tem, ko je opustil ovadbo. Dodatno vprašanje pa odpirajo tudi odprta vprašanja, povezana s Hrvaško. Posebej zagotovila ministra Hojsa hrvaškemu kolegu Božanoviću o neblokadi Hrvaške v schengen. Spomnimo se, da meja ni definirana, torej da Hrvaška ne priznava sodbe arbitražnega sodišča. Glede na vse povedano v Poslanski skupini SAB menimo, da Aleš Hojs ni primeren za funkcijo ministra, in zato bomo danes še enkrat podprli interpelacijo o njegovem delu in odgovornosti. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Monika Gregorčič. Predstavila bo stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister, spoštovane poslanske kolegice in kolegi! Današnja interpelacija ministra za notranje zadeve je že deseta po vrsti, vložena v času te vlade. In gre za rekordno število glede na čas trajanja tega vladnega mandata, pravzaprav za pravo inflacijo interpelacij. Predlagatelji iz tako imenovane KUL koalicije pa v nobenem od primerov niso bili uspešni. Vse bolj pa jim šepa tudi kreativnost pri nizanju očitkov in napak, zaradi katerih bi se po njihovem mnenju minister moral posloviti. Glavnina očitkov zoper delo in odgovornost notranjega ministra se nanaša na prekomerno uporabo policijske sile na neprijavljenih protestih, na ustvarjanje izrednih razmer in omejevanje človekovih pravic. Varnost je ena temeljnih in ustavno zagotovljenih človekovih pravic. Prav tako je ustavno varovana tudi pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj, a z dopustnostjo zakonske omejitve, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Torej so pravice povezane z odgovornostjo in z dolžnostmi ter so omejene s pravicami drugih. Glavni povod za današnjo interpelacijo naj bi bilo dogajanje 5. oktobra letos, ko je Slovenija gostila najpomembnejši mednarodni dogodek v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije. Šlo je za vrh EU-Zahodni Balkan, na katerem so se zbrali voditelji članic Evropske unije in držav regije Zahodnega Balkana. Dan, ki ga predlagatelji opisujejo kot črn dan za Ljubljano, je bil torek in s strani poznanih organizatorjev prav posebej izbran izven dosedanje protestniške prakse, samo z namenom škoditi ugledu države, povzročiti čim več izgredov in vsesplošnega kaosa. Žal predlagatelji interpelacije, zaslepljeni s političnim bojem, ne tedaj ne vse do danes niso bili zmožni objektivne in kritične presoje tega dogajanja ter obsodbe namernega ogrožanja varnosti in javnega zdravja, povzročanja popolne blokade prometa in materialne škode s strani demonstrantov. Še več, predlagatelji nadaljujejo s širjenjem zavajajočih informacij in s postavljanjem na stran izgrednikov in huliganskih tolp. namreč nikakor niso bili miroljubni demonstranti, njihov edini namen je bilo ustvarjanje popolnega kaosa in anarhije. S tem pa akterji KUL koalicije nase prevzemajo svoj del odgovornosti za eskalacijo nemirov, ki so si jih morda po tihem celo želeli, jih posredno, morebiti pa celo tudi skrivoma neposredno spodbujali, zato da so za njihove vzroke in domnevno neustrezne reakcije nato lahko obtožili vlado oziroma ministra. Za politični boj torej, v katerem so za rušenje vlade dovoljena vsa sredstva, tudi za celo javnega zdravja, varnosti in ugleda države. Prav gotovo pa večina njihovih volivcev ne misli tako in jim bodo račun izstavili na volitvah. Kot rečeno, tisti torek ni šlo za miroljubne proteste. Šlo je za neprijavljen shod, sicer poznanega organizatorja, ki je bil zato še toliko bolj nepredvidljiv in varnostno tvegan. Policija je na podlagi zbranih informacij, tudi pozivov preko družbenih omrežij, ocenila, da gre za dogodek zelo visokega tveganja. V naši stranki smo vedno podpirali miroljubno javno izražanje mnenj, ki je eden od pokazateljev svobode govora in demokracije nasploh, a tisti torek je šlo ravno obratno, za rušenje demokracije s strani nasilnih demonstrantov. Spomnimo, meje spremenljivega političnega boja so se od nastopa te vlade vse bolj selile tudi na ulico. Protestov so se nesramežljivo udeleževali tudi vidni opozicijski politiki. S tem so hote ali nehote legitimirali tudi verbalne napade in grožnje javnim funkcionarjem, na koncu pa tudi uporabi fizične sile, kot je metanje granitnih kock in ostalih nevarnih predmetov, uničevanje javne lastnine, blokado cest, onemogočanje vožnje intervencijskim vozilom, s tem pa tudi ogrožanje varnosti ostalih nenasilnih udeležencev protestov, naključnih mimoidočih in policistov. Takšno lahkomiselnost in neodgovornost tako imenovane KUL politike lahko le ostro obsojamo. Tistega dne, torej 5. oktobra letos, je bila policija glede na okoliščine, pretekle izkušnje in vse pridobljene informacije primorana sprejeti določene varnostne odločitve o ravnanju na protestih. Ena izmed takšnih odločitev je bila tudi aktivacija policijskih pooblastil za prepoved gibanja na javnih mestih, ki ima podlago v 9. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Na tej točki želimo izraziti zahvalo policistom, ki so na vseh dosedanjih protestih zagotovili varnost ter javni red in mir. Posebej poudarjamo, da so ustreznost in profesionalnost policijskega ukrepanja na protestu 5. oktobra potrdile tudi ugotovitve naknadno ustanovljene strokovne komisije. Iz tega izhaja, da je ta interpelacijski očitek zoper ministra brez osnove, saj bi, ravno nasprotno, razlog za njegovo interpelacijo lahko bil le, če kot minister za notranje zadeve ne bi uspel zagotoviti javne varnosti. Vsi nadaljnji očitki predlagateljev te interpelacije, kot so politizacija in militarizacija policije, nezakonito zaposlovanje v policiji, ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos, pa so prav tako neosnovane politične floskule. Temeljijo na subjektivni presoji okoliščin, ki predlagateljem te interpelacije niso po godu. Vse te okoliščine je minister pojasnil, očitke pa ovrgel v svojem odgovoru na interpelacijo in v današnjem uvodnem nagovoru. naši poslanskih skupini zato interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Desus bo predstavil gospod Ivan Hršak. Izvolite. **IVAN Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! V Sloveniji imamo izredne razmere na dveh področjih, zdravstvenem in političnem. Začetek obeh pa ironično sovpada. V Sloveniji je bila razglašena epidemija zaradi virusa covida-19 le dan pred nastopom nove vlade. Informacije o novem virusu so krožile že nekaj tednov prej, a vendar nas tedanji predsednik vlade ni konkretneje pripravil na bližajočo nevarnost. Tisti trenutek je bil pričetek izrednih zdravstvenih razmer. S prevzemom vodenja nove vlade pa smo vstopili tudi v politične izredne razmere. Na Trgu republike so se prvi protestniki zbirali že pred nastankom nove vlade, ko se je možnost oblikovanja šele nakazovala. Nato pa so ti protesti postali neka stalnica, se spremenili v kolesarske proteste in na koncu potekali vsak petek. Še danes velja, da za te neprijavljene proteste ni bilo znanih organizatorjev, kljub temu da so po družbenih omrežjih znane osebe pozivale k udeležbi. Ko pa je bilo potrebno prevzeti odgovornost, pa organizatorja ni bilo. Prvi takšni neorganizirani protesti, ki so se sprevrgli v nasilje, so bili že 5. novembra 2020. Na protestu je prišlo tudi do poškodb med udeleženci in policisti, poškodovan je bil tudi predstavnik medijev, fotograf. Vsi smo objestno obnašanje obsodili, nekaj dni za tem pa so vidnejši politiki ponovno pozivali k protestom. V Poslanski skupini Desus sprejemamo, da so protesti legitimna pravica v vsaki demokratični ureditvi, vendar pa ne moremo sprejeti nasilnega postopanja in uničevanja tuje lastnine. Podobna zgodba se je ponovila 5. oktobra 2021, ko je bil aktiviran 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Zaradi mednarodnega srečanja EU so marsikateri ta dan želeli izkoristiti za lastno promocijo preko protestov ob nasprotovanju PCT ukrepom. Seveda so se tudi ti protesti sprevrgli v nasilne, policija pa je bila za zagotavljanje varnosti primorana uporabiti ostrejše prijeme, med drugim tudi solzivec in vodni top. Ukrepi so bili označeni za pretirane, na drugi strani pa smo bili zaradi protestov priča uničevanju in ogrožanju varnosti vseh udeležencev prometa z neodgovornim postopanjem ljudi po ljubljanski obvoznici. Poslanski skupini Desus menimo, da interpelacija v delu, ki govori o teh dogodkih, pretirano relativizira situacijo. Predstaviti želi le eno plast zgodbe in odgovornost ministra. Strinjamo se, da je minister Hojs odgovoren za dogodke, ki so sledili protestom, obenem pa je odgovoren tudi za zagotovitev varnosti in miru. In policija kot represivni aparat mora imeti to moč, da omenjeno tudi stori oziroma zagotovi. Ne moremo imeti le policije, ki bi nadzorovala promet in pisala prekrške, temveč rabimo takšno, ki bo vsem državljanom zagotavlja občutek varnosti. Takšna policija ni militantna, temveč zgolj opravlja svoje delo.

Minister bi moral kritiko izraziti kulturno, ne glede na situacijo. Sedaj ima dobro priložnost, da svoje besede obrazloži in se policistom in policistkam opraviči. Tudi kadrovsko dogajanje znotraj policije bo potrebno vzeti pod drobnogled. Politična imenovanja so sicer stalni spremljevalec vseh sprememb vodilnih v državi, a nikakor ni sprejemljivo, da se zavoljo iskanja lastnih interesov ruši ugled in verodostojnost dela tako pomembnega organa, kot je Policija. Če pa je prišlo pri novih imenovanjih do kršitev veljavne zakonodaje, pa je naša dolžnost jasna − ostro se moramo upreti takšnih dejanjem in pozvati pristojne institucije, da opravijo svoje delo. Kot zadnji očitek v interpelaciji pa je seveda seznanjenost s posnetki pogovora ministra Vizjaka in gospoda Petana. O tej temi je beseda tekla že v petek, vseeno pa pričakujemo, da bo minister Hojs konkretno predstavil ozadje tega tvita. Če je bil s tem posnetkom predhodno resnično seznanjen, potem bi zavoljo državotvornosti moral slovensko javnost z obstojem takšnega posnetka predhodno seznaniti. Nikakor ni dopustno, da oseba na tako visokem položaju ignorira potencialno kršenje veljavne zakonodaje. Resnica namreč prejkoslej pride nadan. Spoštovani minister, imamo pa za vas eno vprašanje, ki so ga name naslovili nekateri državljani. Gre za vstop Hrvaške v schengen. Obema je znano, da je arbitražno sodišče glede razmejitve med Slovenijo in Hrvaško odločilo. Slovenija spoštuje razsodbo o poteku meje, Hrvaška pa ne. Pred dnevi smo bili preko medijev seznanjeni, da je pristojna komisija Evropske unije ugotovila, da je Hrvaška tehnično pripravljena za vstop v schengen. Kdaj bo Hrvaška lahko dejansko vstopila v schengenski sistem in bo ona namesto Slovenije varovala zunanje meje Evropske unije, se še ne ve. Podpreti jo morajo vse članice Evropske unije. Sprašujem pa vas, kako se bo Slovenija odločila pri podpori oziroma nepodpori Hrvaške v schengen. Je Vlada o tem že sprejela kakšno odločitev, pa je javnost ne pozna? Zakaj to sprašujem? Na Hrvaški NovaTV je hrvaški notranji minister Božinović zatrdil, da Slovenija Hrvaške ne bo blokirala pri vstopu v schengen in da ste mu to vi zatrdili. Ali to drži?

in ne smemo jih jemati z rezervo. V Poslanski skupini Desus bomo tako pozorno spremljali vse odgovore ministra Hojsa. Na podlagi temeljitega premisleka po opravljeni razpravi pa bomo sprejeli našo končno odločitev. Hvala. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Janja Sluga. Predstavila bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Danes bo še enkrat več ta zbor razpravljal o delu enega od ministrov te vlade. Že drugič o ministru za notranje zadeve. In še enkrat več je rezultat glasovanja znan že pred začetkom te seje. Zakaj je tako, vemo vsi, tudi javnost. Minister Hojs s svojo lastno komunikacijo, obnašanjem in delovanjem prvovrstno ilustrira delo tretje vlade Janeza Janše. svojo pritlehno in žaljivo retoriko do tistih, ki se z njim ne strinjajo, do tega zbora, celo do zaposlenih lastnega ministrstva – pri tem mislim predvsem policistke in policiste – nam kaže, kako globoko je padla politična kultura v Sloveniji v tem slabem letu in pol. In vsakič, ko človek pomisli, da se globlje v gnojnico te retorike, žal, ni mogoče pogrezniti, nas preseneti z novim izpadom. O tem, kako pomembno je za ministra delovati v skladu z njegovo prisego, ki jo je pred letom in pol izrekel za to govornico, ne bom niti izgubljala besed. To je človek, ki je v času najstrožjega lockdowna v času epidemije poskušal proti pravilom, ki jih je sprejela vlada, katere član je, prečkati državno mejo. Izgovori, ki si jih je za ta poskus kršenja zakonov takrat drugega za drugim izmišljal za javnost, pa so večino ljudi prav osupnili. V nekih drugih, normalnih časih bi jih lahko jemali kot zelo neslane šale. To je človek, ki zmerja državljanke in državljane s svinjami, hkrati pa hvali slovenske neonaciste. To je minister, ki se s svojimi strankarskimi sodelavci pojavlja v operativnem štabu Policije vsakič, ko se v Sloveniji dogaja kaj, kar mu ni povšeči, zakonodaja gor ali dol. To je minister vlade, v kateri njegov kolega ultradesničarskim združbam podeljuje status delovanja društva v javnem interesu, njegova stranka pa v svojem programu omenja možnost državljanske vojne. To je minister vlade, katere predsednik in on sam nikoli ne pozabita napasti sodne veje oblasti vsakič, ko ta sprejme odločitev, ki njemu osebno ni všeč, ali ko mediji kadarkoli napišejo kaj kritičnega o njihovem delu. In to je minister, ki nonšalantno in pritlehno komentira delo medijev, tistih seveda, ki niso njegovi strankarski. Gospod Hojs je torej minister, ki skupaj z ministrom Dikaučičem pa Simonitijem in, ja, tudi skupaj s predsednikom Vlade najbolje simbolizira dejstvo, da je v Sloveniji nujna korenita sprememba, še bolje rečeno, nujna je normalizacija. Ljudje imajo dovolj neprestanega izrednega stanja, ki ga ustvarja ta vlada, pri tem pa še najmanj mislim na boj z epidemijo, v katerem so tako kot na večini ostalih področij seveda popolnoma zanemarili stroko in jo poskušali izrabiti za discipliniranje ljudi in za prekomerne posege v človekove pravice, medtem ko so ljudje v Sloveniji umirali in še umirajo zaradi covida. Danes bo gospod Hojs ostal minister. To je žal dejstvo, ker se bodo nekateri poslanci sprenevedali in izgovarjali na tisti gumb, ki je označen s križcem. A zapomnite si, vse, kar ni podpora interpelaciji, je podpora temu ministru in tej vladi. Tudi to je dejstvo. Hojs bo ostal, a vseeno je pomembno, da bomo danes ta čas izrabili, da bomo govorili o njegovem delu. Ljudi je treba vedno znova spomniti na to, kar doživljajo. Preprečiti je treba razmišljanje, da dokler se to dogaja drugim, mi je vseeno. Vseeno doživljajo grožnje, zmerjanje, pritiske, solzivec in vodni top pa strahovlado. In ljudi je treba vedno znova spomniti, da stanje, kot ga ustvarja v Sloveniji ta vlada, ni normalno stanje. Prepričana sem, da bo od 24. aprila naprej drugače, normalno. Predvsem pa na načelu najpomembnejšega represivnega ministrstva v naši državi ne bo človek, ki državljane zmerja s svinjami. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SDS bo predstavil mag. Branko Grims. **MAG. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav. Kaj je najstarejši trik levičarjev? Da sami nekaj sprovocirajo in sami nekaj delajo in kažejo na drugega s prstom in vpijejo: »Primite tatu!« Kako smo prišli do tega točke, na kateri smo danes, ko se to obravnava? Vedno znova je potrebna osvežitev spomina, saj vemo, levičarji imajo težave pa v letih so, 70 pa še na neke podlage. Pa jih spomnimo. Gospe in gospodje, takole smo se znašli na tem, kjer smo. Kurili ste tako imenovane protestnike mesece, udeleževali ste se sami protestov, kršili ste predpise po dolgem in po čez in potem, ko je prišlo do nasilja, ste se od tega poskušali distancirati. Precej neprepričljivo, kajti tole je plakat, kjer piše: Kamne v roke. Kamne v roke, gospe in gospodje. Ali je to nenasilje? In za tem so stali gospa Sukič pa gospodje iz SD pa še koga bi vam lahko pokazal. In vse se je dogajalo pod zelo dobro znanimi znaki, zelo dobro znanimi obrazi in celo s pomočjo tujih pomagačev, ki ste jih poklicali na pomoč. Toliko za osvežitev spomina. vse skupaj pri tej interpelaciji danes je malo podobno tisti zgodbi, ki kroži iz starega Rima, ko je Neron zažgal Rim in potem prepeval žalostinke: »Jojmene, Rim gori!« Približno tako je danes s to interpelacijo. 39 kurjačev tako imenovanega KUL-a je podžigalo protestnike toliko časa, da je prišlo do nasilja. In potem, ko je policija ustrezno odreagirala − visoko profesionalno, zelo učinkovito, vse priznanje ji sedaj pa vi dajete interpelacijo in vijete roke: »Joj, prišlo je do nasilja, grozno!« Ja seveda, ki ste ga vi sprovocirali. Vi ste odgovorni za to stanje pa nihče drug in vaši mediji in vsi tisti, ki so v tem hujskanju ljudi sodelovali. Rezultat tega je tudi to, da se je v Sloveniji mnogo bolj kot marsikje drugje, razvil odpor odpor do cepljenja in zaradi tega imamo sorazmerno večje težave kot marsikatera druga država. Vse to je vaša krivda, tudi človeška življenja, človeške usode. In vi greste dati interpelacijo zoper ministra. 39 majhnih neronov, ki vije danes tukaj roke in se spreneveda, »joj, prišlo je do nasilja! Rim gori! Ljubljana gori!«, bi moralo prevzeti odgovornost za to, kar ste delali. Odgovornost za vse, kar se je dogajalo, za vse tiste, ki so bili neposredni udeleženci, za vse kršitve, za vse tiste, kar je bilo zraven strojene škode od tistih, na katere vedno znova pozabite, od mater, ki niso mogle do svojih otrok, do ljudi, ki so hoteli v službo ali iz službe, pa niso mogli iti, do ljudi, ki so hoteli do svojih družin, pa niso mogli iti, pa do vseh tistih, ki jih je pač zajela ta vihra, ki ste jo vi injicirali. Kakšen je pravzaprav vaš argument? Odgovornost za aktivacijo člena, z uporabo prisilnih sredstev. Gospe in gospodje, protesti, ki ste si jih sami udeležili – vam še enkrat pokažem gospo Fajon pa nekatere poslance – in ki ste preko njih spodbudili in sprovocirali, da je prišlo do množičnega nasilja protestnikov, ki je seveda zahtevalo ustrezno reakcijo policije, in pa seveda do ravnanja, ko so si nekateri, kar domišljali, da so ulice njihove in so to celo vpili, en poslanec SD je to dal tudi na Twitter, vam tudi to lahko pokažem, potem je pač morala policija ukrepati. Ampak ukrepala − tisto, kar je bistveno za interpelacijo − je skladno z zakonom. Kaj bi bil argument za interpelacijo? Če bi policija ukrepala mimo zakona ali proti zakonu, potem seveda bi bila to druga zgodba. Toda kaj pravi zakon, gospe in gospodje? Tisti, na katerega ste pozabili v tem tekstu, ki je strašansko dolg pa popolnoma prazen.

Ne »lahko razpusti«, to je bistvo v pravu. Lahko bi pomenilo, da se sami odločijo, ampak »se razpusti«. Gospe in gospodje, to je v pravu imperativno, mora se razpustiti. To se pravi, policija je morala ukrepati po zakonu. Lahko bi se kvečjemu pogovarjali, ali je sploh pravočasno, ali je premalo, bi morala že prej bolj odločno, o tem bi se lahko pogovarjali. To, kar pa vi postavljate kot izhodišče vaše interpelacije, je pa vrhunska neumnost, ker je v očitnem nasprotju s črko zakona. Policija je morala ukrepati, ker je prišlo pri neprijavljenem protestu do oviranja prometa. To piše izrecno v zakonu, greste lahko hitro sami preveriti. To ste pozabili namreč, da smo vsi zavezani zakonu, da tudi vi niste nad zakonom in tudi protestniki niso nad zakonom. In da je policija pa dolžna zagotavljati spoštovanje zakona. In to je bistvo zakona pri tej interpelaciji. Že to je razlog, da je seveda to interpelacijo treba iz pravnih razlogov v celoti zavrniti. In dodal bi še tudi iz ekoloških razlogov. A ni škoda papirja, na katerem je ta neumnost napisana? Mar bi pustili drevo, da raste in bi danes prihranili čas in denar naši Sloveniji, da bi lahko naredili kaj za svoj razvoj. No, potem naprej. Nezakonita politizacija in … Kaj še piše? Militarizacija policije. Zdaj bi pa jaz prosil za malo več resnosti. Približno takele očitke smo poslušali na zadnjih dveh sejah Odbora za notranjo politiko, ki ga vodim. S čim je bilo to povezano? Ja, kako je to mogoče, da se je šlo v zakon, ki je uvedel mandat za šefe policije? in gospodje, tudi iz primerov, ki jih sam poznam po pripovedovanju tistih, ki so neposredno udeleženi, vem, kako pride do povezave, če je nekdo dolgo na vodilni funkciji v nekem okolju, predolgo, desetletja, se potem pač stkejo vezi. To je človeško, ampak za policijo to ni dobro. In potem prihaja do tistega dvojnega ravnanja, ki se mogoče komu zdi prav − ja, veste, temu se spregleda, temu se pa ne spregled, potem se to mogoče še za kakšne koristi uporabi. To seveda je sistemska korupcija, gospe in gospodje, in to je nedopustno, da bi katerakoli policija ravnala na tak način. Do takih primerov je prihajalo, pa če jih tisočkrat zanikamo. To se pravi, je nujno, da se stvari spreminja, da se veže to na mandat in da se vedno znova oceni učinkovitost dela tistih, ki so na vodilnih mestih, in drugič, da se z ustreznimi premestitvami, da ni eden nonstop in doživljenjsko v nekem okolju, tudi poskrbi, da se te vezi ne spremenijo v tisto, kar bi potem oviralo izvajanje zakona ali pa bilo celo samo proti zakonu. In to, gospe in gospodje, ne boste verjeli, je leta 2019 predlagal sindikat policije. Ko pa sedanja vlada in sedanja koalicija, sedanji minister to predlaga in ko začne izvajati, je pa to grozna politizacija policije. Pa kdo se tukaj spreneveda? Vse, kar je, je problem samo to, da vi niste tisti, ki odločate. Samo to je problem. In zaradi tega je ta interpelacija danes pred nami. Ker se pač počutite odrinjene. Ampak mi nismo krivi, če ste vi vrgli puško v koruzo. Ta vlada je nastala samo zato, ker je Marjan Šarec kot predsednik Vlade vrgel puško v koruzo in šel. Še pred tem ga je pa zapustila Levica, ki je bila sicer ključna v vladi Marjana Šarca. Zaradi nje je sploh lahko nastala, ona je vodila in koordinirala vse. In ko je odšla, je seveda potem bilo vse hitro pod vprašajem. Zato seveda, kadar pride do odgovornosti vlade Marjana Šarca za marsikaj, in vsi vemo, da ta odgovornost je, se Levica strašno spreneveda, kadar ima kakšno kritično mnenje. Ker je bila ona tista, ki je povzročila nastanek vlade Marjana Šarca. Nikoli je ne bi bilo, če ne bi bilo tega. Ko Ko pride do vodenja Policije, lahko vsi rečemo, da je policija v zadnjem obdobju doživela spremembe, ki so naredile mnogo bolj profesionalno, mnogo bolj učinkovito in tudi mnogo bolj moderno policijo, kot je prej bila. Del tega, je treba poudariti, je nastajal že v času pred prejšnje vlade pod ministrico Györkösevo, ki je naredila v drugem delu svojega mandata prve nastavke za te spremembe, ki jih pozdravljam, kajti mi potrebujemo moderno policijo. Je pa popolnoma noro, da današnja opozicija, tako imenovani KUL, še vedno uporablja dvojna merila, ko gre za posredovanje proti tistim, ki jih oni glasno ali po tiho podpirajo, takrat je to, kaj vse potem poslušamo, fašizem, in ne vem kakšne še žalitve na račun policije, medtem ko bi sami preganjali neke fantome, ki jih nihče ne vidi oziroma, ki jih seveda sploh v resnici ni. In potem je še drugi del tega sprenevedanja, ko se ves čas govori, zakaj se pa več ne sprocesira in zakaj potem ne sodi neodvisno sodišče in tako naprej. Saj se. Ampak, gospe in gospodje, kdo je tisti, ki je to ustrezno sprocesiral? Prav zagotovo to ni bil tako imenovani posebni del policije, ampak je bila to kriminalistična policija. Ta je dosegala uspehe, medtem ko tisti, ki jih vi branite oziroma ste jih branili v preteklosti, so bili očitno ustanovljeni bolj za, bodimo direktni, pokritje velikega kriminala, ne pa odkrivanje velikega kriminala. In prav je, da je danes policija spet enotna in da je hierarhično urejena, in upajmo, da bo tako še bolj uspešna pri odkrivanju kriminala, kot je bila. Kar se pa tiče tožilcev, ki bi morali usmerjati delo policije, smo o tem tukaj zelo veliko govoril. Tukaj je bilo izjemno veliko stranpoti in veliko sprenevedanja. Takrat, ko bi bilo treba, jih ni bilo nikjer, ko pa jih nihče ni potreboval, so se pa vtikal v delo, in to na tak način, da potem policija ni mogla do konca speljati postopkov, kar je zelo zanimivo − koga potem tožilstvo brani? Sami se vprašajmo. In ko pride to na sodišče, kaj se potem dogaja? Malo bi vas spomnil, kakšna so sploh ta neodvisna sodišča. Da so zaradi procesnih napak največji kriminalci, tudi trgovci z drogo, oproščeni. Da se je, recimo, nekoga, ki so ga s tiralico iskale Združene države Amerike, to je bilo še v prejšnjem mandatu, in so ga zajeli naši policisti v Kopru, s strani sodišča potem izpustilo, in pazite to, z obrazložitvijo, da ni begosumen, in preden so prišli Američani ponj, se je za njim seveda izgubila vsaka sled. Ste poznali to zgodbo? Da ne govorimo o tem, kako potem kakšen sodnik, kot recimo Šubic v Kranju, piše sodbo v primeru Elan, toliko časa, da se vse absolutno zastara, da dobimo iz Celja tisto legendarno sodbo, legendarno v narekovajih, ampak pred nami je 26., dan samostojnosti in enotnosti, praznik, ki ga mnogi pozabijo, pa je pomemben, še kako pomemben in simbolen, in tista sodba se je glasila, ko so oprostili oficirje JLA za zločine, ki so bili celo posneti s kamerami pa dokazani neizpodbojno, da JLA do oktobra 1991, citiram po spominu: »ni bila Sloveniji sovražna vojska.« Če taka sodišča sodijo, ljudje božji, potem se ne čudite, da tisto, kar opravlja policija, ne dobi ustreznega nadaljevanja. Da ne govorimo o vseh ostalih zgodbah, s katerimi smo se že srečali in se bomo danes zagotovo še. Od tihotapstva, kjer je bila tudi udeležena ena od članic ene od opozicijskih strank, in potem imamo primer, ko so ilegalni migranti masovno upadli na slovenske meje, pa so jih šli ovirati nekateri tudi tukaj prisotni poslanke in poslanci s tako imenovane KUL koalicije. Namreč, ovirat so šli naše policiste, da niso mogli dobro opravljati svojega dela. Se pravi, so dobesedno nastopili kot peta kolona, in potem se seveda sklicujejo, da policija ne dela tako, kot bi morala. To ne vodi nikamor, gospe in gospodje. Nihče ni nad zakonom in zakon mora za vse veljati na enak način. Spet smo poslušali, tudi malo prej, o vseh možnih fašizmih in ne vem še kakšne neumnosti. Gospe in gospodje, edina koalicija sovraštva, ki jo jaz poznam v tej naši ljubi Sloveniji, je KUL, kajti to je koalicija, ki je nastala iz sovraštva do Janeza Janše, do SDS, do obstoječe vlade. To je koalicija sovraštva. In to je žalostno, da je to nastalo. To je tudi slabo. Iz sovraštva se nikoli ne rodi nič dobrega. Glejte, pred nami so naloge, ko bo potrebno pripeljat to do konca. In zaradi tega seveda ministru ne samo izrekamo vso podporo, ampak mu tudi zagotavljamo, da bomo še vnaprej storili vse, da se bodo te politike, ki jih na področju notranjih zadev uveljavljamo, uresničevale. In jaz bi želel, da se uresničujejo bolj in hitreje. Ampak kaj dobivamo z druge strani? Dobivamo samo pač, kot temu rečemo po gorenjsko, kajle. Spomnil bi, kako je bilo, ko smo dali predlog za aktivacijo člena za zaščito slovenske meje. Ko so tuji policisti, je to manj sporno, seveda, ker gre mimo slovenskega parlamenta taka odločitev lahko, ampak ko je bilo pa treba aktivirat Slovensko vojsko v tistem delu, da samo pridobi policijska pooblastila, zato da bi pomagala policistom, da bi jih razbremenila, da bi uresničevala Slovenska vojska svoje poslanstvo, to je zaščito slovenske meje, ste bili pa vi proti. In ni bilo mogoče doseči zadostne večine. Varnost je ena in nedeljiva. In Slovenija je najbolj varna država na svetu po nekaterih kriterijih, v Evropi pa zagotovo. Na ta način izvedeno posebno anketo in pa lestvico ste lahko spremljali tudi v medijih, tudi na internetu je bila objavljena v minulih dneh. To je ena kvaliteta, ki se je mnogo premalo zavedamo. Jaz nanjo opozarjam že mnogo mnogo let. Slovenija je izjemno varna. To si naši ljudje dostikrat niti ne predstavljajo, kako je to drugače v kakšni drugi državi, tudi kakšni mnogo bolj razviti, od Belgije naprej, če želite, ali pa ZDA. V Sloveniji greš lahko ponoči, kamor želiš, nič se ti ne bo zgodilo. Izjemno majhna verjetno je, da bi bilo karkoli narobe. In to je nekaj, kar je treba ohraniti. In to je nekaj, kar je sedanji vladi uspelo ne samo ohraniti, ampak tudi okrepiti. In na tem je treba delat naprej. Slovenke in Slovenci se ne zavedajo, razen tistih, ki sami preizkusijo to z nekim daljšim bivanjem v tujini, kaj pomeni realen svet izven slovenskih meja.

In zaradi tega je spodbujanje kakršnegakoli nasilja, tako kot ste vi to počeli zadnji dve leti, iz politikantskih razlogov, želeli ste izkoristiti te ljudi, ki ste jih samo spodbudili, da bi pomagali vreči vlado, potem pa bi prišli vi in reševali problem, ki ste ga v resnici vi sami zakurili, dvakrat. Prvič, ko ste vrgli puško v koruzo, pa še drugič, ko ste spodbujali nasilne nemire. Kakšno sprenevedanje je to! Kakšno sprenevedanje.

In samo želimo si lahko, da Slovenija taka tudi ostane, da Slovenija ostane varna, da ljudje lahko mirno delajo, da lahko vsi svoje delo ustrezno opravljamo. In trdim, da bi morali vsi storiti vse, kar je v naši moči, da gremo v tej smeri. Ampak tukaj bi potrebovali velikokrat tudi korektnost in pa seveda konsenz, ki ga mnoge države imajo, ko gre za ključna vprašanja javnosti pa tudi zaključna vprašanja zunanje politike in tako naprej, skratka za tista strateška vprašanja, ki zadevajo vse in vsakogar. In da bi se zavedali, da imajo ljudje pravico živeti varno, da imajo pravico do zdravja, da imajo pravico do miru, da imajo pravico do tega, da smo vsi pred zakonom enaki. Spomnil bi tudi na vaše razprave, tudi danes že tukaj, ko za ene velja eno, za druge velja drugo. To je nesprejemljivo. Po Ustavi smo vsi enaki pred zakonom. In tudi temeljni akti o človekovih pravicah izhajajo iz tega načela. Zaradi vsega tega, gospe in gospodje, je to interpelacijo treba odločno zavrniti. Treba jo je zavrniti v celoti. Treba jo je zavrniti kot neprimerno, kot neargumentirano v delih, ko očitate ministru, da je policija izpolnjevala zakon v resnici, ki ga očitno sami niste prebrali dobro. Je tudi absurdna. Je škoda časa in papirja za tako interpelacijo. Treba jo je zavrniti zato, da bo Slovenija živela naprej varno. Treba jo je zavrniti zato, da lahko vsi spet normalno živimo, tudi kot signal, da nihče nima pravice spodbujati nemirov, da nihče nima pravice biti nad zakonom. In zato lahko končam z željo, da Slovenija še naprej živi varno. Zaželim lahko Slovenkam in Slovencem, vsem prebivalcem Slovenije,

Tako da za konec pa samo še izkoristim priliko, ker se zdaj preganja božič. Božič jaz vedno napišem z veliko besedo in zato vam želim vesel miren in blagoslovljen Božič. Želim vam tudi pokončno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter sreče, zdravja, uspeha in veselja v novem letu 2022. Srečno Slovenija! Nik Prebil bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Spoštovani, predsednik Državnega zbora, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani minister Aleš Hojs! Še kot kandidat za ministra za notranje zadeve ste takrat izjavili, citiram: »Prečistil bom organigram in policijsko strukturo, tudi na ministrstvu bom zahteval red in da se spoštuje hierarhija in da se izpolnjujejo ukazi. Zahteval bom, da se ovadbe vložijo takoj in zahteval bom, da se začne pregon, še preden se določi pristojnosti.« S temi izjavami ste že takrat nakazali smer delovanja Ministrstva za notranje zadeve v času svojega ministrovanja in mislili ste smrtno resno, pa ne samo mislil smrtno resno, to tudi udejanjate. Volivke in volivci pričakujemo, da dejanja vsakokratne vlade ne bodo zgolj zakonita, temveč bodo sledila tako moralnim kot etičnim načelom. Pri vas in tej vladi ni ne enega ne drugega. Kadrovske menjave tudi ne smejo biti vzvod za obračunavanje s političnimi nasprotniki temveč morajo temeljiti na strokovnih argumentih. Po številnih kadrovskih menjavah pa je jasno, da temu ni tako. Vse ključne položaje v slovenski policiji zasedajo kadri vladajoče stranke SDS, kadri, ki so ubogljivi, upogljivi in nastavljeni zato, da informacije potujejo do vas. Vaši ukazi pa neposredno k njim, koga vse je potrebno kaznovati. In preden nadaljujem s pojasnilom očitkov iz interpelacije, ki so osnovani na dejanjih, ki jih je storil ta minister, naj povzamem še nekaj dejstev iz teh dveh let pohoda ministra Hojsa po notranjem ministrstvu. Spomnimo kako so nekateri vaši člani žugali z besedami: »Pomislite na svojo prihodnost.« In že prvo uro delovanja vlade je sledila razrešitev takratne generalne direktorice policije Bobnarjeve. Seveda ni bilo prostora za nekoga strokovnega, ki vtika nos v vaše posle. In direktor Uprave kriminalistične policije, pristojen za preiskavo nezakonitega financiranja SDS, je seveda odletel takoj, ko je bilo to možno. Takoj, ko je vašemu pohlepu rekel ne, in takoj, ko ni izročil tistega, kar vam zakonito ne pripada. Pohod na NPU je bil naslednji. Nezakonita razrešitev direktorja in neupoštevanja sodbe sodišča, ki se nadaljuje še danes. Poleg številnih drugih razrešitev nezaželenih pa ste v policiji seveda našli poseben način umika spornih kriminalistov in vodij preiskav, ki bi lahko ogrozili interese SDS, tako, da ste jih premestili v novoustanovljene delovne skupine. Posebej bi rad izpostavil delovno skupino za področje nezakonitih migracij, ki je bilo ustanovljeno oktobra leta 2020. Njena sestava seveda pritrjuje očitkom, da so bili iz vrst policije imenovani predvsem tisti, ki jih je bilo treba umakniti, in ne tisti, ki bi bili najbolj najbolj sposoben kader za to delovno področje. Med njimi namreč ni niti enega samega strokovnjaka iz področja varovanja državne meje. So pa v njej številni drugi strokovnjaki, ki svojega dela ne morejo opravljati in ki jih plačujemo državljanke in državljani zato, ker ste se pač vi, minister, tako odločili. In poleg Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava so v tej skupini še drugi, David Antolovič, nekdanji pomočnik direktorja NPU, Marko Košir in Tina Pahor, oba kriminalista NPU, ki sta med drugim preiskovala domnevna kazniva dejanja svetovalca predsednika Vlade za nacionalno varnost gospoda Žana Mahniča in pa ministra za obrambo Mateja Tonina. Članica te skupine je tudi Vesna Drole, nekdanja vodja Službe za odnose z javnostmi na Generalni policijski upravi. In vse navedene ste razrešili in premestili po hitrem postopku, seveda zato, ker se niso hoteli ukloniti političnim pritiskom. Šli so v Tacen, ki je postal nekakšno politično odlagališče nekdanjih šefov. Šli so tja, kjer jih pač žal ne morete odpustiti. Vsem pa je jasno, da so v tej skupini samo zato, da so umaknjeni, da nimajo dostopa do nikakršnih informacij, zato tudi seveda ne morejo delati tega, za kar ste jih poslali tja. Za trenutek bi rad, da se vrnemo na zasedanje preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti zaradi političnega vmešavanja v delo policije, kjer je na zaslišanju ravno ta gospa Drole povedala, da z žalostjo ugotavlja, da je policija izgubila del ugleda, ki si ga je težko priborila z leti. Poudarila je, da je po njeni oceni ta rezultat neprimerne komunikacije, ki se je spremenila na podlagi odločitev in usmeritev samega vodstva policije, ta pa je bistveno bolj avtoritativna. In nekdo, ki jo je na začetku hvalil, češ da je ona na svojem področju najboljši strokovnjak, jo je takoj po nastopu funkcije umaknil. Zakaj? Ker ta, ki umika, ne razmišlja s svojo glavo in je pač prejel takšno navodilo, ubogljivi pa navodila izvršujejo. No in zgodbe tukaj ni konec. Ko so vodilni v vrhu Policije ugotovili, da je nova igra z delovnimi skupinami zanimiva, je pod krinko reševanja zaostankov kasneje generalni direktor Anton Olaj ustanovil še eno skupino, v kateri so se ponovno znašli preiskovalci iz NPU, ki so seveda moteči za oblast. In če so se prej ukvarjali s preiskovanjem najtežjih oblik kriminala na NPU, zdaj rešujejo zaostanke Policijske uprave Ljubljana. 20. oktobra je bila sprejeta novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji. V LMŠ smo temu močno nasprotovali, saj zakon res omogoča tako imenovane kadrovske čistke oziroma na široko odpira vrata posegom politike v sam ustroj policije. Zaradi sprejetja tega zakona je prenehal mandat 130 policijskim vodjem, direktorjem vseh osmih policijskih uprav in 110 komandirjem policijskih postaj, ki so postali vršilci dolžnosti in nimajo več polnega mandata. Delo v policiji postaja nemotivirano, saj zaposleni ne vedo, kaj bodo lahko delali v prihodnosti. Marsikoga je sram, da dela v policiji, ki jo vodite vi, minister, in marsikdo je že odšel sam, marsikdo pa je tiho, ker ga je strah. In tudi ta zakon seveda spremlja vonj po neustavnosti, nezakonitosti, kar mislim, da bomo videli v kratkem. Minister, vi skupaj s temi svojimi podložniki poosebljate politizacijo, saj klientelistično in nepotistično izbirate posameznike za vodstvena delovna mesta znotraj policije, posameznike brez potrebnih izkušenj, brez potrebnih znanj. In ta omenjeni zakon je pravzaprav Pandorina skrinjica nesposobnosti in strankarskega vpletanja v Policijo. In s tem preideva na drugo in tretjo točko vaše interpelacije. Omejevanje človekovih pravic. Oba veva in vsi tukaj, da je to z ustavo seveda mogoče, a mora za to obstajati močna podlaga, podlaga, ki se presoja s testom sorazmernosti. Sam menim, da ste z nepravilnim izvajanjem 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je bil aktiviran prvič v zgodovini samostojne Slovenije, te pravice omejili brez podlage, torej nezakonito. Mirni protesti so se sprevrgli v nasilne izgrede in policija je večkrat uporabila prisilna sredstva na različnih lokacijah. Seveda je povsem jasno, da ko pride do izgredov, je treba zavarovati ljudi in premoženje. A ne moremo se nikakor znebiti vtisa, da ste bodisi imeli informacije in niste pravočasno ukrepali oziroma ste s svojimi dejanji po nepotrebnem spodbudili razmah nasilnih protestov. In menimo, da ne nosite zgolj objektivne odgovornosti za prekomerno policijsko ukrepanje na protestih v Ljubljani, ampak da ste subjektivno vplivali na takšno policijsko taktiko. Glede na pričanja prič na preiskovalni komisiji smo tudi prepričani, da se je policija odzivala na podlagi zahtev po bolj zavzetem uveljavljanju zakonov, vključno z uporabo prisilnih sredstev, ki so že pred tem dogodkom prišle z državnega vrha, konkretno tudi od vas, spoštovani minister. Nenazadnje pa ste sami bili v središču dogajanja na OKC in seveda vam nihče ne verjame, ko govorite, da ste tam samo opazovali, to namreč ni vaš način dela. Uporabo prekomernih policijskih sredstev pa je med drugim ugotavljala tudi komisija za preveritev okoliščin uporabe teh prisilnih sredstev. In iz sklepnega dela poročila izhaja, da so bile ugotovljene tudi nekatere nepravilnosti, ki so bile javnosti skorajda zamolčane. In piše naslednje: »Na velikem številu pridobljenih posnetkov osebnih telesnih kamer, ki so jih naredili pripadniki posebne policijske enote, je vidna le uporaba prisilnih sredstev, niso pa posnete kršitve, kar lahko v določenih primerih poraja dvom, ali je do množičnih kršitev sploh prišlo.« Gre za posnetke, ki so bili posneti podnevi. Nadalje je komisija je tudi mnenja, da na Celovški cesti za dogajanje ni bilo nobenih razlogov, da se množice iz specializiranega vozila z vodnim topom ne opozori na morebitno prisilno uporabo sredstev. Seveda to ni bilo storjeno. Kot nestrokovno je komisija ocenila tudi dogodek, ko so pripadniki policijske enote postaje Ljubljana v smeri s Čopove ulice proti Prešernovemu trgu izstreljevali plinske naboje, seveda napačne, z daljšim dometom, bodisi je to bilo načrtno ali ne, je zgolj špekulacija, ki so padali na naveden trg, kjer pa ni bilo nikogar, ki bi kršil javni red in mir, saj je bil trg skoraj prazen, plin pa se je zgolj širil proti drugim pripadnikom Policijske postaje Murska Sobota in proti mimoidočim. Torej kup nepravilnosti, ki jih spremlja, minister, vaša ignoranca in neposredno vmešavanje v delo policije. Seveda pa smo že navajeni, da pri vas ni opravičila, za vas še to ni bilo dovolj. Ampak kot ste navedli sami, policisti so za vas tako ali tako zgolj mevže in lenuhi. Prav tako ste, minister Hojs, kot del vlade soodgovorni za potrjevanje neustavnih in nezakonitih odlokov, in kar nekaj jih je prišlo iz vašega ministrstva. Neustavno omejevanje javnih shodov, neustavna prepoved zbiranja ljudi, neustavno in z realnostjo skregano omejevanje ljudi na občine, da ne rečem neumen ukrep. In vse to je razsodilo Ustavno sodišče, najvišje sodišče v naši državi, ki presoja skladnost z ustavo, ustavo, ki je najvišji in najpomembnejši akt v državi. Torej sodišče, ki ga vi javno ponižujete. In tako vlada še zmeraj vlada s podzakonskimi akti, mimo sprejemanja demokratičnih odločitev v Državnem zboru. Vlada si še naprej jemlje prevelika pooblastila kot izvršilna oblast in prevzema odločitve Državnem zboru, ki je bil izvoljen s strani ljudstva. Da ne govorim o katastrofalni in povsem neprimerni komunikaciji, ki izhaja iz vlade. In potem seveda veliko začudenje, zakaj vas ljudje ne upoštevajo. Ja, dobro jutro! In nenazadnje, kot minister ste ravnali tudi v neskladju s kazensko zakonodajo, saj ste javnosti prikrili dejstvo, da veste za posnetke ministra Vizjaka, kjer nagovarja slovenskega tajkuna k utaji davkov. In ta vlada ne samo, da premore ministra, ki spodbuja k neplačevanju davkov, ta vlada premore celo ministra, ki je v sodni preiskavi, zaradi suma utaje davkov in ponarejanja listin. No, res, bog ve, kje vse ste ministri še aktivni v svojem prostem času. Vsa vaša dejanja in očitki povezani s tem kažejo ne samo na legitimnost te interpelacije, ki je že druga po vrsti mimogrede, ampak na njeno nujnost in tudi potrebnost, potrebnost po prenehanju vašega mandata. se izkazuje oziroma se je že izkazalo za resnično. Dejstvo je, da Slovenija nima ministra za notranje zadeve, Slovenija ima policijskega ministra, ki s svojim delom policiste postavlja v položaj, kjer so zgolj samo še izvrševalci. Posledično pa je ugled policije na samem dnu. Minister, takega nezaupanja v policijo v Sloveniji še nismo imeli. Res pa je, da zaupanje v policijo vedno pade pod vlado Janeza Janša in tudi izgredi se pojavljajo samo pri vladi Janeza Janše. Pod črto lahko v LMŠ brez težav ocenimo, da je vaše delo popolnoma neustrezno. Politizacija policije ob polnem razmahu, sistematična čistka policije pa je že skoraj pri koncu. Četudi vam je uspelo poseči marsikam, pa vam ne bomo dovolili predrugačenja republike. Po volitvah bo seveda v slovenski policiji za zagotovitev normalnosti potrebno zamenjati vse te sporne kadre in depolitizirati policijo in tudi Zakon o organiziranosti in delu v policiji ponovno vrniti nazaj v prid avtonomnosti, strokovnosti in pa profesionalnosti delovanja slovenske policije. V LMŠ vseeno upamo, da bo današnja interpelacija in pojasnilo k že znanim dejstvom vaše politične odgovornosti spodbudilo morda koga sredinskega ali pa morda koga, ki je v opoziciji, pa to ni, da razmisli o tem in vam odreče podporo. Se pa nikakor ne slepimo. Pohlep in obvladovanje vsega in vsakogar sta jasno vodilo vlade, v kateri, minister, sedite vi. Za zaključek pa mi dovolite pomenljivo misel. Mahatma Gandhi, znani indijski politik in aktivist, oče tako imenovanega nenasilnega protesta v znak izražanje volje ljudstva, je nekoč dejal: »Svet je dovolj velik, da zadovolji potrebe katerekoli osebe, a premajhen, da bi zadovoljil človeški pohlep.« Celotna Poslanska skupina LMŠ bo vašo razrešitev tudi podrla. Hvala lepa. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o interpelaciji. Besedo pa ima najprej predlagatelj Matjaž Nemec. lepa, predsednik, za besedo. Spoštovani minister, dobrodošli ponovno v Državnem zboru, dobrodošli ponovno pred poslanci. Tako kot pred enim letom lahko ugotavljamo, da je Republika Slovenije še več in še bolj v sredi, bom rekel, viharja tako zakonske, ustavne, če želite, moralne ali pa vrednostne krize, ki jo, brez zadržkov bom to rekel, spoštovani minister, utelešate prav vi z vašimi dejanji, z vašimi razpravami, z vašimi tviti, z vašimi obtoževanji, ali gre za policiste, ali gre za delo tožilcev, ali za delo sodnikov, ali pa opozicije, ali pa kogar drugega, ki ne razume politike SDS, prikrojevanja represivnih organov, začenši s predsednikom Vlade na čelu, sledite mu vi, državnemu sekretarju Gorenaku, drugemu državnemu sekretarju za Nacionalno varnost gospodu Mahniču, gospodu Predaliču, Kanglerju, Olaju, pred njim Travnarju, Juriču, Urbasu, Grah Lazarjevi in seveda gospodu Grimsu, z vsem dolžnim spoštovanjem, kot predsedniku Odbora za notranje zadeve, lahko evidentno dokažemo, da praktično stranka SDS s pomočjo Nove Slovenije, nekaterih Desusovih poslancev, SNS ter seveda nepogrešljivega SMC obvladujete celotno strukture, kot že rečeno, represivnega organa. Tukaj je neizpodbitno dejstvo, da od tu verjetno izhaja vaša vehementnost, samozavest, samovšečnost, če želite, da lahko našo družbo popeljete v nek jutri, za katerega se nismo borili ne vi ne gospod Pučnik, ne gospod Janša, ne v prvem ne v drugem mandatu, ne vsi mi v demokratični opoziciji kot vsi ostali si nikdar in nikoli nismo mislili, da bomo deležni vsega tega predvsem nastopa in načina retorike in pristopa, ki ga imate do državljank in državljanov ne samo vi, ampak tudi vsi vaši nad- in podrejeni. Mi smo sredi moralne krize, spoštovani minister, in sredi tega ciklona ste se znašli tudi vi. Namreč, nikjer nisem zasledil še nekoliko nižje ovrednotenja vaših sodelavcev, ko govorimo tudi o formalnih notranjih varnostnih postopkih, ki so se, spoštovana javnost, dotaknili tako generalnega direktorja Policije gospoda Olaja leta 2010, tako so se dotaknili gospoda Travnerja zaradi tako imenovanih dnevnic v preteklosti, gospod Juriča zaradi pomoči pri potrdilu sodelavca v službi zaradi primera Radar, gospoda Urbasa na primer za mobing in spolno nadlegovanje ter tisto, kar je odjeknilo pred 14 dnevi, sodelavca gospoda Urbasa, katerega se bom dotaknil nekoliko kasneje, gospoda Bajramija, ki je bil mimogrede tudi uradni prevajalec v eni od Janševih vlad, ko so potovali na tuja območja, ki je bil ponovno sprejet v službo. Zakaj omenjam? Zaradi tega, ker ne gre samo za zbor zbor politikov SDS na čelu policije, ampak gre tudi za prve operativce, ki so bili tako ali drugače pred notranjimi varnostnimi postopki, kar se v zgodovini Republike Slovenije še ni zgodilo. Praktično izgleda, da izbirate celotni cvet posameznikov, ki bodo ponižni zaradi burne preteklosti, ki iščejo neko svojo novo in drugačno prihodnost, kot recimo samega dr. Olaja, generalnega policije, ki je bil pred tem vaš neposredni državni sekretar in potem je postal direktor Policije. In v vse to ste ga privlekli iz staža upokojenca. Spoštovani To, kar se dogaja preprosto pomeni, da moramo ugotoviti, da ste preprosto ugrabili Slovenijo. Ob nadaljevanju vladavine avtokratov in spodbujevalcev neplačevalcev davkov, kot smo bili priča

izrekli, da poznate vse te posnetke in da vas to ni nič presenetilo, kar vas postavlja v položaj, prvič, bom rekel, moralnega avtokrata, drugič, kot nekoga, ki meče bombice samo zaradi tega, da ščiti svoje strankarske kolege pred odgovornostjo, ki bi jo morali v vsaki normalni demokratični državi zahodne provenience, vsaj ko govorimo o Evropski uniji, vsaj na nek način odmakniti od javnih funkcij in kot gnil del neke družbe zanemariti zato, da lahko prosperira celoten drugi del. Spoštovani kolegi iz Nove Slovenije! Koliko solzivca sredi Ljubljane bo še potrebno, preden boste iz Nove Slovenije dojeli, kaj se pravzaprav okoli vas dogaja? Še premalo je bilo povedanega o tem, zakaj počnete to, kar počnete. Ali vas morebiti na podlagi intervjuja 5. 12. z gospodom Janšo v Demokraciji nekdo stiska tam, kjer tam, kjer se je nekdo drug že izrekel? Situacija Nove Slovenije je nezavidljiva, ampak še težko raziščemo, zakaj ste v danih okoliščinah primorani čez vaše lastne izrečene vrednote narediti vse, zato da se ohrani ta vlada pri življenju. Koliko dolgov, zaradi katerih bo na koncu potrebno prodati premoženje demografskega sklada, ki ga sicer še ni, bo še dovolil Desus? Koliko državljanskih pravic, pokojnin in poštenih sodb boste prodali za mesec ali dva ali tri poslanskih plač, spoštovani kolegi iz Desusa? Koliko razveljavitev odlokov, ki neustavno posegajo v temeljne človekove pravice, boste še dovolili preden boste razumeli, da Ustavno sodišče ni vaš sovražnik, ampak zadnji branik svobode in demokratičnosti družbe? Spoštovana predstavnika madžarske in italijanske narodne skupnost, ki nenehno glasujeta proti demokraciji v naši državi kot predstavnika narodne skupnosti, pred vami še ni nihče storil na način, da bi v tako težak položaj zaradi vajinih glasovanj spravil večinski del slovenske populacije. Koliko razveljavljenih odlokov, ki neustavno posegajo v temeljne ustavnečlovekove pravice, boste še dovolili, preden boste razumeli, da je Ustavno sodišče tisto, ki dejansko brani kot zadnja institucija ustavnost in zakonodajo v Republiki Sloveniji pred avtokracijo in tistimi, ki si želijo podrediti praktično vse državne podsisteme? Kaj želite danes še slišati od nas, da boste razumeli, da ste del organiziranega napada na pravice ljudi, prihodnost otrok in demokracijo v tej državi, spoštovani nekdanji člani SMC − tiste stranke, ki je nastala kot antipod vsemu temu, čemur se borimo v demokratični opoziciji in zunaj kot civilna iniciativa? Vladanje z odloki, represija, kadrovanje, ki dejansko posega od samega vrha do vseh por policije, ki ji s takšnim početjem iz meseca v mesec zmanjšujete kredibilnost med ljudmi in spoštovanje med ljudmi, kar najbolj boli policistke in policiste v tem zadnjem dvoletnem obdobju. Spoštovani minister, dovolili ste si tako daleč, da ste obema predsednikoma sindikatov zagrozili z opominom pred odpovedjo, kljub temu da, spoštovani minister, tretji odstavek 89. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji to omogoča. In sicer sprejela ravno vaša vlada v letu 2007, če se ne motim. »Za čas opravljanja profesionalne funkcije,« citiram, »iz zakona v reprezentativnem sindikatu policist nima pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz statusa policista. V tem času prejema 100-odstotno nadomestilo plače. Osnova za obračun nadomestila je njegova osnovna plača, ki jo prejema pred nastopom policijskega opravljanja sindikalne funkcije, in dodatek na delovno dobo«. To piše v zakonu. In v javnem sektorju to omogoča tudi 45. člen kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki pravi, citiram 45. člen: »Za čas opravljanja profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku plača v višini, ki jo je prejemal pred začetkom opravljanja te funkcije«. Torej plača sindikalnega zaupnika se valorizira z rastjo plač v zavodu in vi z vašim dialogom že ustaljene prakse in ustaljena razmerja med delodajalcem in delojemalcem rušite z vašo vehementnostjo. Spoštovani, dovolili ste si, da v času največje represije v zgodovini Republike Slovenije, govorim o obdobju vseh teh 11 in več protestov, ki so bili zaznamovani tudi z nasiljem, dovolili, da predstavniki ne policije, ampak politike, obiščejo nekoč svetišča predvsem tistih, ki so bili strokovno podkovani z znanjem in s svojim vplivanjem reševali množične konflikte oziroma konflikte množic na nerepresiven način. 5. oktobra, kot že večkrat rečeno, so bili na na podlagi našega razkritja tako v štabih kot v centru za varovanje in zaščito udeleženci politiki. Kar daje slutiti, da so policisti ob tem bili še posebej motivirani za to, da so uporabili čisto vsa represivna sredstva, ki so bila takrat na voljo, kljub temu, kot je že bilo danes povedano, da so se v tistem trenutku v parkih, na ulicah znašli upokojenci, mamice, dostavljavci hrane in čisto običajni ljudje, ki s protesti niso imeli ničesar. Tisto, kar je naše ključno odkritje, ko govorim tudi o delu Komisije za nadzor obveščevalnih varnostnih služb, da so bila prav ta torek, torek, 5. oktobra, uporabljena sredstva prekomerno, na način, kot že rečeno, ki ga še nismo pomnili. Tisto, kar bode v oči, je, spoštovani minister, da bi zaradi vašega osebnega početja in predvsem tudi početja direktorja policije morali že zdavnaj, več kot leto dni nazaj, odstopiti oba, tudi zaradi tega, ker, kot je bilo odkrito, se je direktor policije sam večkrat sestal s tistimi, ki bi morali takšno početje nadzorovati in ga ovrednotiti. Direktor policije je komisiji jasno priznal, se je ob pripravi poročila s komisijo večkrat sestal. Še več, direktor policije je priznal neposreden vpliv v vsebino poročila, ki je bilo kasneje objavljeno v javnosti. Tisto, kar je policistom in policistkam zbilo dno, spoštovani minister, je vaše nerazumevanje okoliščin in predvsem odnosov znotraj policije, ko ste s seznamom plač, ki ste jih javno obelodanili, porušili razmerja odnosov v policiji. In še več, ogrozili ste marsikaterega posameznika, ki se je pojavil na tem seznamu, ki iz takšnih ali pa drugačnih razlogov ne bi smel biti javno objavljen. Večkrat ste grozili in pritiskali tako na sodnike kot na tožilce, in to na način, ki bi kot predstavniku ne vaše države iz stranke SDS, ampak vseh nas Slovenk in Slovencev, vseh državljank in državljanov, ki živijo v Republiki Sloveniji, ste z vašim obnašanjem dejansko degradirali celotno družbo, kajti mi si tega ne zaslužimo. Republika Slovenija, njeni državljani in državljanke si zaslužijo boljšega upravljanja ne samo države, ampak predvsem tudi policistk in policistov in njihovega dela.

Ta, ki misli, da državo in ljudi, ta, ki mu je mar za demokracijo in svobodo, ta bo danes podprl interpelacijo brez kančka dvoma, če ne bo imel kakršnihkoli osebnih interesov. Vi, ki boste vzdržani, spoštovani, boste zaresno del ustroja. In to je neizpodbitno. Za svoje lastne in kratkoročne koristi in udobje uničujete Slovenijo in vsa razmerja znotraj nje, tudi osnovno delitev oblasti in moči v naši državi. Morda, in res se opravičujem za ta vulgarizem, ste strli jajca vsem, ki bi si upali kakorkoli v vaših vrstah misliti drugače. Nekateri so se umaknili, nekateri se še bodo umaknili takšni politiki in z vašo ne bodo sodelovali, ampak takšnim ljudem sporočamo, da je potrebno počakati do naslednjih volitev, kajti od takrat naprej, če bomo uspeli obrniti Slovenijo v tok medsebojnega spoštovanja, razumevanja, razumevanja vladavine prava in načel delitve oblasti, bomo ponovno vnesli mir v našo družbo, da bo vsak opravljal samo tisto delo, za katero je pristojen, in bomo tudi kot družba razumeli in rekli »ne« takšnim posameznikom, »ne« takšni politiki in takšnim početjem, ki jo vodi stranka SDS tako oholo, ko z vso z vso nevzdržnostjo praktično uničujejo medčloveške odnose v naši družbi. Morda ostaja nek strah pred tem, da boste do volitev še naredili vse, kar je v vaši moči, da represiven organ posega v same volitve. Kot je moč brati, se na nek način celo sami politiki in politikom obeta vroča pomlad.

v tako imenovano delovno skupino za migracije. Namesto njih, kot že rečeno, imenovali posameznike, ki so bili v preteklosti deležni že notranjevarnostnih postopkov. ste tem poslali tudi jasno sporočilo vsem podrejenim, da bo lahko napredoval le tisti, ki bo zvest eni in edini politiki. Ustavno sodišče je ob predlaganem spornem zakonu, ki je posegel v neodvisnost, v avtonomijo dela komandirjev predvsem na način, da ste jih spravili v položaj, ko vseh 130 posameznikov ni vedelo za lastno prihodnost in komu morajo biti zvesti, ali stranki SDS ali pa načelom zakona, načelom poslanstva, ki ga kot policistke in policisti nosijo. Hvala bogu, da ga je samo Ustavno sodišče zadržalo na način, da bi v vsaki, kot že rečeno, demokratični sredini, državi minister za notranje zadeve in direktor nemudoma odstopil. Naj ne pozabim še na en konflikt interesov, in sicer gospoda Bradača, direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ki je v svojstvu predsednika Lovske zveze, kljub temu da se je policija v preteklosti že izrekala, da je neprimerno, omogočil, da lahko lovci dejansko ob svojem početju danes streljajo na divjad celo z dušilcem. To pomeni, da Slovenci in Slovenke in državljanke in državljani tako zvesti naravi, športu v naravi in pohajkovanju, ne bodo nikdar slišali in vedeli, od kod je metek priletel, kar gotovo postavlja v samo ospredje vidik varnosti v državi. Primer, kako lahko posameznik, ki je zvest vam in vaši politiki,

pri kadrovskih menjavah, in to je vse posneto na magnetogramu, bilo priznano, da je politika posegala v kadrovsko politiko in da o tem tudi ne bomo javno razglabljali. To je citat iz dela komisije, ki je zasedala. Spoštovani minister, ob svojem prvem izvajanju mi dovolite, da vam postavim eno in jasno vprašanje, kar se tiče že omenjenega kolega, ki je bil ponovno zaposlen na policiji, kljub temu da so praktično vsi organi in vsi posamezniki, ki dejansko ovrednotijo možnost, da se ta posameznik vrne v službo,

Svet 24ur, »… v sektorju za posebne naloge uprave kriminalistične policije, od koder se je maja leta 2016 zaradi izredne odpovedi moral posloviti. Bajrami, ki je hkrati brat pred desetletjem v sumljivih okoliščinah umorjenega Fatmirja Bajramija …«, ki je po tem, ko je oblast Janeza Janše

ki je izpostavljen kot eden od nekdanjih sodelavcev policije. Službo je namreč izgubil in znašel se je v podobnih postopkih kot gospod Urbas, to je direktor kriminalistične policije, zaradi mobinga in spolnega nadlegovanja. Namreč, to je vprašanje, na katero javnost mora dobiti odgovore. Kajti posameznik, ki izgubi službo zaradi suma kaznivega dejanja mobinga in nadlegovanja, spolnega nadlegovanja in je dokazal kazensko ovadbo, kjer se mu očita kaznivo dejanje, ki sicer kasneje ni bilo dokazano in ki je skozi preverbe dobil negativno oceno, v času Janševe vlade ponovno dobil priložnost, da se v policiji zaposli. zaposli. Ali gre res za izvajanje mafijskih ukrepov? Ali gre res za podrejanje policije v izključno strankarske interese? In ali gre res za to, da se podredi vse vzvode moči, da se onemogoči opozicijo, vse tiste, ki kakorkoli nasprotujejo politiki Janeza Janše in njegovih podrejenih, z vsakim ciljem, ne glede na zakonodajo, ne glede na ustavno ureditev, ki jo imamo, in ta je še vedno demokratičen parlamentarizem, ki bi moral spodbujati enotnost različnih ljudi, onemogoča predvsem sobivanje v naši državi z vašo pomočjo, z vašim represivnim prstnim odtisom, katerega sleherni državljan čuti na lastni koži ali z neprehajanjem meje iz preteklosti, govorim občinskih meja, ali z represijo, ki se izvaja ob eni od načel demokracije, to je izražanjem protestov ali pa preprosto pri kadrovski politiki, kot že omenjeno? Praktično imamo in s tem bom zaključil, slovensko policijo podrejeno stranki SDS z Janezom Janšo, Hojsom, Gorenakom, Mahničem, Predaličem, Kanglerjem, Olajem, Urbasom, Grah Lazarjevo, Grimsom na čelu, ki, kot rečeno, z vrhom policije Olajem, nekoč Travnarjem, Juričem, Urbasom in Bradačem, ki so ali v konfliktu interesov ali so bili v preteklosti že udeleženi notranjevarnostnih postopkov. Torej, spoštovani, kje je tukaj ne samo zakonodajni vidik, ampak predvsem sporočilno-moralni vidik, ki ga prenašamo državljankam in državljanom? Ali je nekaterim v naši državi resnično dovoljeno vse? In vi ste na vrhu tega, spoštovani Hojs. Vam je do 24. aprila očitno v vašem razmišljanju dovoljeno vse, čemur se bo, upam da, da, še danes kdo od pogumnih poslank in poslancev zoperstavil, tem težnjam, in izrekel, da so tovrstna dejanja nesprejemljiva. Kajti ni druge poti, kot dejansko danes podpreti to interpelacijo. V nasprotnem samo kažete državljankam in državljanom, kakšna država se v prihodnosti obeta. Omenili ste uvodoma fašizem in nacizem, spoštovani minister, Republika Slovenija drvi prav v smeri tovrstnih ideologij. In če vam tretja manjka, dodam k temu še komunizem, kateremu ste itak v vaši stranki zavezani ali pa ste bili zavezani bolj kot v kateri drugi stranki, ki je prisotna v slovenskem parlamentu. Hvala lepa, predsednik, za besedo.

kaj podobnega, naslednji trenutek je seveda pokazal svoj pravi obraz in naredil točno isto v naši smeri. Minister, jaz se vam ne moremo zahvaliti ali pa ja, ker ste še enkrat pokazali in še enkrat dokazali, da ste tak, kakršen ste. Z vsem, ker je bilo povedano v tej predstavitvi odgovora, kjer smo sicer lahko vse prebrali že v zapisanem v tem dokumentu, ki ga je Vlada potrdila, se je še enkrat pokazalo očitno − da je minister Hojs utelešenje arogance oblasti. Mislim, da smo to v vsakem odstavku, v vsakem trenutku te predstavitve tega odgovora to lahko zaznali. Najbolj očiten in najbolj eksemplaričen je stavek: »Nam je bolj pomembna vsebina kot pravna formalnost.« Jaz se sicer strinjam načeloma, da je vsebina prekleto pomembna, sploh v politiki, mislim, da je to bistvo, mislim pa, da ne moremo kar tako zamahniti čez pravne formalnosti. Tako minister kot gospod Grims sta oba rekla, da smo v bistvu opozicija pa protestniki pa vsi ostali krivi za stanje, kakršnega imamo, se pravi odpor ljudi do cepljenja, do spoštovanja ukrepov, do vsega, kar počne ta vlada. Mislim, da ste vi tisti, ki ste prvi odgovorni za te stvari. To, da je Ustavno sodišče razveljavljalo odloke enega za drugim, ni odraz tega, da bi bilo to neko navijaško sodišče, ampak zaradi tega, ker so bile te stvari pomanjkljivo pripravljene, seveda na najbolj neprimeren način. Seveda ključna taktika, to smo videl že v petek, te vlade z njenim predsednikom na čelu je seveda, da kriči, kako so vsi ostali krivi in kako obstajajo neke sile zunaj, ki pritiskajo na to in jim mečejo polena pod noge. To lahko vidimo v zgodbicah o udbomafijah, globokih državah, kučanih pa še ne vem kaj. Danes smo poslušali ministra, kako je navajal, kako imamo v opoziciji v lasti vse medije pa kako preko Ustavnega sodišča rušimo vlado pa še ne vem kaj. V resnici bi se morali kdaj zamisliti, se kdaj ustaviti, pogledati v ogledalo in malo reflektirati, kaj pravzaprav počnete. Meni je popolnoma jasno, da pač je to vaša metoda, da je to cilj te stvari peljati na tak način, kot jih peljete. Mislim pa, da je ta zastiralna akcija v smislu »ne, ne, mi smo okej, vsi ostali nam mečejo polena pod noge, oni so krivi, krivi, oni počnejo nečednosti« pač prozorna in nihče več ne nasede. Kdo temu še verjame? Minister je tudi še enkrat mirno povedal, da so policisti lenuhu in mevže. On se sicer sklicuje na to, da je naslavljal sindikalne predstavnike, sindikalne zaupnike. Kot je povedal že Matjaž, je zelo jasno opredeljeno tako v Zakonu o delu in organizaciji v policiji, tretji odstavek 89. člena, ki zelo jasno določa, da sindikalni zaupniki oziroma profesionalni sindikalisti nimajo pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz statusa policista. Se pravi, minister, ne morete jih pošiljati opravljat policijske naloge, ker jim zakon nalaga, da morajo opravljati sindikalno delo, saj zato pa imamo sindikalizem v tej državi, da lahko pač tisti, ki so res najvišji predstavniki sindikatov, opravljajo te naloge, ker gre za resno delo. In vaše zadnje poteze tudi s spremembami zakonodaje jasno kažejo na to, da jih potrebujemo, ker težnje po lustracijah, po menjavah, po kadrovskih cunamijih so v policiji prisotne tako kot povsod drugod pod to vašo vlado. Tako da me prav zanima, ali bo prišlo tisto opravičilo, ki ga pričakujejo poslanci Desusa, kot je povedal gospod Hršak na začetku. Kar se tiče še drugih stvari, ki jih je tudi Branko Grims navrgel, naš najbolj učinkovit powerpoint. Videli smo, da je elektronika zatajila pri ministru Hojsu, pri gospodu Grimsu to seveda ne more; mogoče so ti printi tudi škoda papirja pa okolja. okolja. Kar se tiče tega kazanja s prstom glede protestov in tega. Protesti niso nastali kar tako. Res je, nekateri podporniki koalicije tarnate, da so se protesti začeli, še preden se je vlada oblikovala ali pa vzporedno s časom, ko se je začela vlada oblikovati. Ja, zakaj? Ker imajo ljudje slabe izkušnje s takšnimi vladami. Ljudje se dobro spomnijo, kaj se je dogajalo v letih 2004−2008, spomnijo se, kaj se je dogajalo v letu 2012−2013, in takšne izkušnje seveda povzročijo nekatere odzive, reakcije. Nobeno od teh obdobij se ni zaključilo z nekimi pozitivnimi zgodbami. 2004−2008 je obdobje, ki ga je zaznamoval zaznamoval nastanek tajkunov in povzročitev bančne luknje, katastrofalna gospodarska politika, ki je vodila v pregrevanje gospodarstva, in potem težave, ko je prišlo do časov, ko je bilo treba krizo reševati. 2012−2013 pa se lahko vsi ljudje spomnijo predvsem tega, kako je v zadnjih izdihljajih vlada klicala trojko in v bistvu malodane skušala prepustiti Slovenijo Bruslju. In to so stvari, ki pač ljudem ostanejo v spominu. Vsi se verjetno držite tega ali pa mislite, da imajo ljudje kratek spomin, kot se rado reče, ampak jaz mislim, da si ljudje zapomnijo stvari. In vsi protesti, ki so se potem od tega trenutka dalje vili v času epidemije, so bili povezani s tem, kako se je to epidemijo vodilo. vodilo. Nespoštovanje odlokov, nespoštovanje oblasti, skepse pred vsakršnimi novimi ukrepi, cepljenjem in tako naprej si lahko pripišete kar sami sebi s katastrofalnim upravljanjem. Pismo, ki so ga nekateri ljudje naslovljeno dobili pred nekaj dnevi s strani predsednika Vlade, bi moralo priti dve leti nazaj, ne pa zdaj kot predvolilna kampanja. Jaz resnično upam, da bo Informacijski pooblaščenec tudi preveril, ali je imel predsednik Vlade ustrezne zakonske podlage za to, da je naslovljene pošiljke pošiljal točno določenim ljudem z imeni in priimki. Odgovornost lahko pripišete svoji komunikaciji. Samo spomnite se Kacina od začetka epidemije, spomnite se tudi načina, kako je komuniciral predsednik Vlade, vaših napol skrivnostnih nočnih sej Vlade pa razglašanje odlokov sredi noči. Mislim, da to ni način, s katerim bi lahko vlili ljudem zaupanje in jih pripravili do tega, da spoštujejo odloke. Kar se tiče našega udeleževanja na protestih. Gospod Grims je govoril o »kamne v roke«. Jaz se bojim ljudi, ki nimajo ali pa ne prepoznajo sarkazma. Ta slika je s protesta oziroma kontraprotesta, ki se je odvijal v času, ko se je sredi Ljubljane odvijal protest proti pravicam žensk do splava, proti pravicam žensk do svobode odločanja o otroku. Tako da »kamne v roke« je tak sarkazem, ki govori o mindsetu ljudi, ki pripravijo take proteste. »Kamne v roke« kot v Islamu, recimo, kjer se kamenja ženske ali pa ostale, ki prestopajo norme, in to vi zagovarjate. Kar se tiče delovanja policije na protestih 5. oktobra, tu je še nekaj zavajanj, smo slišali, kako je pač policija morala tako delovati, kar seveda ni res. Zakon o javnih zbiranjih jasno določa, kakšen je potek v primeru neorganiziranih shodov, ta pravi, to je 32. člen, »če policija na kraju samem ugotovi, da je prišli do neorganiziranega shoda, opozori udeležence, da shod ni organiziran po določbah tega zakona in da so dolžni upoštevati navodila in ukrepe policije.« To je prvi odstavek. Se pravi, ko imate shod, ki ni prijavljen, ki ni organiziran, ki nima redarstva, pač mora policija po zakonu prevzeti to nalogo. In šele dalje, »v kolikor na shodu pride do ravnanj, zaradi katerih je potrebno shod razpustiti, ga policija razpusti«. pravi predpostavljajo se neka dejanja, recimo, da se to je dejansko zgodilo z nekaterimi dogodki na Slovenski cesti, kot pravi minister Hojs, ampak potem je tukaj še drugi element, in to je sorazmernost. Policija mora in deluje po načelu sorazmernosti, ki je tudi opredeljen v 16. členu v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, kjer piše: »Ko je za uspešno izvedbo policijske naloge mogoče uporabiti različna policijska pooblastila, morajo policisti uporabiti tista, s katerimi lahko opravijo policijsko nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami.« 5. oktobra v trenutku, ko je policija po nalogu politikov, ki so vplivali v operativnem štabu, uporabila vodni top, solzivec, konjenico, pse in tako naprej, to niso bila najbolj mila možna sredstva, ki bi jih lahko uporabili. In to je bistvo tega problema. Shod v tistem trenutku, čeprav je bil razpuščen, še ni bil nasilen in sorazmernost je eno od osnovnih načel, po katerem bi moral delovati vsak represivni aparat, ne pa z vsemi topovi dobesedno od začetka. In to je bil prizor, ki ga v tej državi še nismo videli, smo imeli že bolj množične proteste, ampak tako množične uporabe prisilnih sredstev naenkrat in policijskih pooblastil naenkrat v tej državi še ni bilo. Tako da je ta praznost obrambe precej žalostna, škoda je papirja, časa in denarja. Mimogrede, če mi sedimo v tej dvorani ali ne, stanemo državo enako. enako. Če smo že plačani, bodimo vsaj tukaj. Na koncu pa še ena stvar, mislim, da je tudi pomembna s tega vidika, ker se v bistvu predvsem stranka SDS kaže kot nek branik varnosti in tega. Zdaj ta retorika, ki jo je tudi gospod Grims prej omenil, kako nas je potrebno braniti pred begunci in pred temi udori in kako v bistvu opozicija tudi s temi protesti ruši ali pa ogroža varnost države, glejte, mi smo videli nekaj tednov nazaj, kaj pomeni zaostrovanje azilne politike, tisto zaostrovanje, s katerim se minister Hojs hvali zdaj pred zaključkom predsedovanja. Umrla sta dva človeka v Dragonji, eden je 31-letni možakar iz Bangladeša pa 10-letna deklica. Za prvega, mislim, da se ne ve imena, druga, ki je bila gluhonema pa invalidna, ji je bilo ime Rahime. To so posledice takšne politike, smrti. V Sloveniji na meji je umrlo več ljudi kot sedaj na belorusko-poljski meji. In vi se hvalite s politiko. Seveda žico je na mejo postavila vlada Mirja Cerarja s SMC na čelu, ampak stopnjevanje, ki ste ga tudi vi dosegli v tem mandatu z Zakonom o mednarodni zaščiti pa z Zakonom o tujcih, s ponovno uvedbo nekih izrednih stanj in možnostjo množičnega vračanja oziroma predvsem zavračanja prošenj za azil, je v bistvu pravi obraz teh politik. In to, kar počnete ves čas, je samo podžiganje. Vi ste kurjači. Po eni strani kurite javni diskurz z vsajanjem vašega vašega žolča naokoli, po drugi strani pa je to odlična metoda za to, da peljete dalje svoje posle. In ti posli so povezani s prevzemanjem različnih institucij v tej državi, pri vas konkretno policije in preiskovalnih organov, z nekim zelo jasnim razlogom, da se vpliva na to, koga se preiskuje, koga ne, in koga se kaznuje in koga ne. Zastarale Zastarale so in zastarale bodo tudi kakšne preiskave, v katerih so vpleteni vidni člani SDS, in to je, mislim, da glavni namen. In o tem bi se morali danes pogovarjati, ne o različnih nebulozah, o katerih smo lahko slišali predvsem s strani podpornikov ali pa članov koalicije na začetku. Upam, da bomo šli v tej smeri in tudi slišali kakšen prepričljiv odgovor ali pa zavrnitev teh argumentov. Hvala